Шановні колеги! Прошу заходити в зал і прошу займати робочі місця. І, колеги, я звертаюсь ще раз до колег. Вивішування плакатів в залі Верховної Ради прямо заборонено Регламентом. І протягом всього часу ми з проханням звертаємось до народних депутатів зняти плакати. Ви показали свою позицію, продемонстрували позицію. Будь ласка, зараз акуратно зніміть плакат. Ви зірвете роботу засідання. Будь ласка, народні депутати, заходимо в зал.

Готові до реєстрації, колеги? Отже, прошу провести реєстрацію.

У залі зареєстровано 354 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народного депутата України Сергія Анатолійовича Матвієнкова. Вітаю. І також сьогодні, колеги, відзначають своє свято українські морські піхотинці. Дорогі воїни, щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Ви – вартові нашої свободи, спокою та безпеки. Ми пишаємось нашими морським піхотинцями. Дякую вам за вашу відданість державі, за жертовну працю. Нехай кулі вас оминають, а поруч буде тверде плече побратима. Там де ви – там перемога! Слава Україні! Привітаємо морських піхотинців. Також сьогодні відзначають своє свято працівники радіо, телебачення та зв'язку. Дорогі друзі, щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Дякую за вашу невтомну та надважливу працю для України. Вітаємо, колеги! Хлопці, дякую. Отже, колеги, я пояснюю логіку сьогоднішнього дня. Ви пригадуєте, що вчора ми дійшли до 480 правки Закону України "Про спрощення ведення бізнесу та залучення інвестиційних цінних паперів". 453-я, мене поправляють, правка. Ми завершуємо цей законопроект і потім переходимо до інших питань порядку денного. Сьогодні неймовірно прогресивний порядок денний, колеги. Я буду, окрім іншого, сьогодні ще раз просити народних депутатів підтримати проект про реформу Верховної Ради України. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми його зможемо розглянути. І, я вважаю, це принципово і важливо для всіх нас напередодні чергових переговорів з євродепутатами. І я прошу сьогодні повної мобілізації в залі і розпочинаємо розгляд питання порядку денного. І я запрошую на трибуну голову підкомітету Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Різаненка Павла Олександровича. І наголошую, що ми продовжуємо розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу (5592-д). Пане Павло, прошу на трибуну. А правка, на якій ми зупинилися,

453 правка, надаю слово для оголошення правки Вікторії Пташник. Будь ласка. Колеги, добрий день! Моя поправка стосується обрання ревізійної комісії в акціонерних… приватних акціонерних товариствах. Я пропонувала виключити положення, яке передбачає, що у приватних акціонерних товариствах із кількістю акціонерів більше 100 має обов'язково створюватися ревізійна комісія замість того, щоб акціонери самостійно визначалися і обирали, чи створювати їм ревізійну комісію, чи ревізора. Я вважаю, що це взагалі архаїчний інститут. І якщо ми говоримо про диспозитивність і про дерегуляцію корпоративного законодавства, то акціонери мають визначатися самостійно, чи створювати їм ревізійну комісію, чи обирати ревізора і працювати в своїх приватних акціонерних товариствах так, як їм зручно. Тому я прошу виключити дане положення і підтримати мою поправку. Дякую. РІЗАНЕНКО П.О. Шановні колеги, я хочу зазначити, що редакція, в якій в другому читанні викладений даний пункт, вона передбачає, що статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені щодо обрання ревізійної комісії кількісного складу і так далі. Тому акціонерні товариства в дійсності можуть статутом передбачити необхідність або цього органу, або його кількісний склад. Саме цим керувався комітет, коли пропонував дану правку відхилити. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування поправку 453. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Отже, 454-а. Не наполягає. 462-а. Не наполягає. Будь ласка, 467-а. Будь ласка, Долженков. Включіть мікрофон. Шановні колеги, шановний пане головуючий. Пропоную в залі підтримати відхилену комітетом, але згодом ми внаслідок проведених перемовин дійшли згоди щодо необхідності підтримки зазначеної пропозиції, яка спрямована на захист інтересів власника підприємства, установи, організації, через обрання головою відповідно фінансової установи ради саме тієї особи, яка буде обрана без зазначення будь-яких імперативних норм щодо ознак вказаної особи. При цьому зазначена норма в тому вигляді, у вигляді, у випадку підтримки зазначеної правки збереже незалежних директорів в якості членів ради банку, але при цьому будуть усунуті вимоги щодо голови. я прошу підтримати і комітет, і зал зазначену правку голосуванням. Дякую. Щодо правки 467. Вона була комітетом відхилена, але тепер пропонується до неї повернутись, і я поясню, в чому суть. Закон щодо вимог до рад банків передбачав в першому читанні, що в раді банку обов'язково повинно бути три незалежних директори, і законопроект передбачає, що обов'язково незалежний директор повинен бути головою ради незалежно від того, чи в цьому банку один акціонер, чи два, чи три, чи те, що називається навіть closely held company. Був проведений певний діалог, в тому числі з Національним банком, хто був ініціатором такої концепції, і Національний банк, і депутати дійшли, скажемо так, згоди для того, щоб цю норму все-таки виключити. Тому пропонується цю правку для консенсусу підтримати. Отже, я ставлю на голосування поправку, оголошену Долженковим. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Це правка

Колеги, лишилося кілька правок. Я прошу запросити депутатів в зал і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал, ми через кілька хвилин переходимо до прийняття рішення, будь ласка. 502-а. Не наполягає. Лаврик. 503-я. Не наполягає. І таким чином, колеги, ми завершили обговорення. Це масштабний законопроект, я з вашого дозволу дам представнику комітету більше часу, щоб він нам запропонував, який має бути остаточний проект для голосування в результаті обговорення. Скільки хвилин вам? Давайте я дам 5 хвилин, якщо закінчите швидше, буде добре. І, колеги, я прошу всіх запрошувати в зал і прошу заходити в зал. Будь ласка, Різаненко Павло Олександрович. Шановні колеги! Хочу звернути вашу увагу не до конкретних зараз правок, а до суті закону і звернути увагу чому він такий важливий. Я розумію, що технічні якісь моменти щодо акціонерних товариств, корпоративного управління або розкриття інформації, можливо, не зачіпає кожного в цьому залі, бо не кожен мав відношення до фондового ринку або корпоративного управління, або процедур розкриття інформації. Хочу підкреслити декілька дуже важливих речей, які є в цьому законі, і якими, я вибачаюсь, але кожен депутат, проголосувавши за них, може пишатися. Хочу звернути увагу, що у нас в країні в формі публічних акціонерних товариств, так склалося, існують тисячі юридичних осіб. І у зв'язку з тим, що вони мають таку форму, вони зобов'язані виконувати вимоги, які, вибачаюсь, надмірні, тому що вони, по суті, ці компанії, ці організації не є публічними. Тому пропонується, що без будь-якої демократії, вони могли стати приватними акціонерними товариствами, вони так, як і раніше, будуть подавати регулярну річну звітність, але процедури будуть спрощені. Цим законом передбачається повністю придбати паперовий документообіг при поданні звітності регулярної регульованої інформації у відносинах з Національним регулятором. Це революція певна. Навіть у європейських країнах деяких все ще певні звіти подаються в паперовому вигляді, це дуже спрощує ведення бізнесу для всіх акціонерних товариств. В цьому законопроекті врегульовується питання такі злощасні, по яким, я впевнений, що до багатьох з вас звертались, коли дискримінаційно дивіденди виплачувались не всім акціонерам. Цим законопроектом передбачено, що тільки виплачуючи одночасно всім або через механізм, який передбачає всім, виплачуються дивіденди. І ще багато чого в цьому законі, я вибачаюсь, цікавого, і в цей закон були залучені всі фракції. Було п'ять робочих груп проведено, до думки кожного дослуховувались професійно і експертно, недивлячись на те, в опозиції, не в опозиції, від депутатів, які перебувають в опозиції, більше 50 відсотків право їх враховані. Тому я, колеги, звертаю вашу увагу на саме важливість і корисність цього законопроекту. І в ньому, як то кажуть, немає підводних каменів, і саме тому закликаю за нього проголосувати. Тепер, повертаючись до технічної сторони цього законопроекту, щодо того, що якихось юридичних нюансів, які потрібно врегулювати перед остаточним голосуванням. До законопроекту висловлені зауваження Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради, з яким Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності погоджується та пропонує їх врахувати в такій редакції. Тут дуже прості зміни, але вони технічні і, будь ласка, послухайте. Перше. В абзаці 2 частини третьої статті 56-3 рядок 780 в таблиці та у частині першій статті 78 рядок 959 таблиці Закону України "Про акціонерні товариства" слова "встановленого законодавством" замінити словами "встановленого законом". Друге. Частину першу статті 69-1 Закону України "Про акціонерні товариства" рядок 901 доповнити словами "відповідно до статті 41 Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок". Третє. В частині четвертій статті 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність" рядок тисячу 12 таблиці, слова "не менше трьох особі" замінити словами "при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб". Четверте. У змінах до статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" рядки 1090 та 1091 таблиці слова "ім'я фізичної особи та імена фізичних осіб" замінити словами "прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та прізвища, імені, по батькові фізичних осіб відповідно". А після слів "про реєстрацію фізичної особи" додати слово "тощо" П'яте. З метою дотримання послідовності та передбачуваності державного регулювання пропонується у пункті 1 "Прикінцевих положень" законопроекту слова "з дня, наступного за днем його опублікування" замінити словами "з 1 січня 2018 року". У пункті 13 "Прикінцевих положень" законопроекту слова "протягом року та протягом двох років" замінити словами "до 1 січня 2019 року та до 1 січня 2020 року відповідно". Також хочу добавити, що з метою забезпечення збалансованості та цілісності законопроекту, врахування результатів обговорення між депутатами і фракціями, з метою комплексного врегулювання відповідних правовідносин враховуючи те, що вчора, коли скажімо так, активність депутатів була меншою, пару правок врахованих комітетом, які важливі для структури цього законопроекту, хоч всі голосували за них, але не набрали 266 голосів, пропонується, необхідно врахувати наступні правки в остаточній редакції закону. Правки 36, 73, 85, 118, 157, 305 та 467 врахувати, як вони були враховані та як пропонувалося їх врахувати. Правку 263 врахувати в редакції, запропонованій та врахованій комітетом у редакції до другого читання. І наостанок. Пропонується народним депутатам України підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів) за номером 5592-д підтримати в другому читанні…

прошу голів фракцій запросити депутатів у зал і прошу Секретаріат Верховної Ради України запросити депутатів у зал. Колеги, будь ласка, займаємо робочі місця. Я прошу зараз призупинити дискусії і зайняти робочі місця. Будь ласка, заходимо в зал. Ще хвилинку Павло Різаненко, поки заходять депутати. Займаємо місця. Пропонується підтримати у другому читанні та в цілому з урахуванням щойно зачитаного під стенограму та зачитаними техніко-юридичними правками Головного юридичного управління. Колеги, я ще раз прошу, сідайте на робочі місця, щоб нам не доводилося потім повертатися. Будь ласка, заходьте у зал. Фактично, усі фракції підтримують даний законопроект. Важлива тільки мобілізація у залі. Будь ласка, ще 10 секунд. (Шум у залі) Ярослав!.. І, колеги, ми переходимо… переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть робочі місця! І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій і цінних паперів (номер 5592-д) згідно рішення комітету в другому читанні та в цілому з правками, які були озвучені Різаненком Павлом Олександровичем з трибуни Верховної Ради України, де враховані пропозиції науково-експертного управління і з техніко-юридичними правками. Отже, у другому читанні та в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос. За-213 Не обійшлося без практики повернення. Я бачу, що не встигли. Запросіть депутатів в зал. Запросіть депутатів в зал, будь ласка. Я поставлю на повернення. Я прошу дисципліну в залі. Прошу показати по фракціям, щоб ми зорієнтувалися. "Блок Петра Порошенка" – 80, "Народний фронт" – 52,

Колеги, всі готові? Будь ласка, усі вже зайшли, зайняли робочі місця. Я прошу змобілізуватися і підчас обговорення і голосування бути на робочих місцях.

Отже, колеги, я ставлю зараз пропозицію повернутися до розгляду. І я прошу всіх дуже уважно голосувати і під час голосування бути на робочих місцях. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 5592-д і прошу всіх проголосувати, і прошу підтримати. Голови фракцій, будь ласка, змобілізуйте максимально. Прошу підтримати повернення до голосування 5592. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! 228, повернулися. І тепер я ставлю ще раз на голосування. Тільки не виходіть із залу, будь ласка, навпаки, заходіть в зал. я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій цінних паперів) (№5592-д) з пропозиціями і правками, які озвучив під стенограму з трибуни Верховної Ради України Різаненко Павло Олександрович у заключному слові, із техніко-юридичними правками. Прошу підтримати в другому читанні та в цілому. Голосуємо, колеги, кожен голос. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, голосуємо. Голосуємо. За-237 Закон прийнятий. Вітаю всіх, хто долучився до розробки цього закону, колеги. І переходимо до наступного питання порядку денного, дуже символічного і важливого питання для українців. Наступне питання, це є проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів (№ 5496). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. За-157 Рішення прийнято, колеги. І я запрошую до доповіді народного депутата України Унгуряна Павла Якимовича. До мене підійшло кілька десятків депутатів з цією ініціативою, вважаю її прогресивною і правильною. І прошу, пане Павло, зробити доповідь по цьому питанню. Олександр Сочка, Руслан Лук'янчук, Оксана Корчинська, Олег Лаврик, Роберт Горват, Євген Рибчинський, Володимир Бандуров, Василь Брензович, Андрій Шинькович, Валерій Лунченко, Дмитро Тимчук, Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук, Олена Кондратюк, Оксана Юринець, Олександр Брагинець, Ірина Подоляк, Ганна Гопко – це ті депутати, які внесли цей законопроект. Законопроект дуже збалансований і спокійний. Ми приводимо у відповідність до більш точного, правильного календаря, Григоріанського календаря, за яким живе весь світ, за яким живе Україна, святкування такої визначної події в житті кожного християнина, як Різдво Христове. Але, розуміючи, що сьогодні є багаторічна традиція святкування 7 січня, ці свята залишаються і 7 січня, і 25 грудня як Різдво Христове. Ще у 1923 році Всеправославний собор у Константинополі прийняв рішення, що всі православні християни мають святкувати Різдво Христове з усіма християнами світу, тобто 25 грудня. Але тоді в той час Радянський Союз, атеїстична імперія, зробила все для того, щоби не допустити святкування у Східній Європі відзначення саме 25 грудня. І сьогодні 12 помісних православних церков святкують Різдво Христове саме 25 грудня, серед них і Ієрусалимська, і Антіохійська, і Румунська, і Болгарська, і Кіпрська православні церкви. Але ми розуміємо, що є традиція, і саме тому ми пропонуємо привести у відповідність із календарем і виявити пошану до… Ми пропонуємо привести у відповідність із точним, правильним календарем, за яким живе весь світ. Але, проявляючи вияв поваги до християн, різних конфесій християнства, які живуть в Україні, і мільйони людей святкують Різдво Христове 25 грудня, мільйони людей святкують Різдво Христове 7 січня. До речі, Молдова, яка разом з нами знаходиться в процесі євроінтеграції, вони вже прийняли подібний законопроект ще 3-4 роки тому, маючи два державних свята. З огляду не те, що є необхідність збалансувати державні свята свята і вихідні дні, наразі в Комітеті соціальної політики опрацьовується питання відміни 2 травня як свята, як вихідного. І я думаю, що це нікому незрозуміло, чому 2 травня має бути вихідний. І тому саме відповідний баланс ми знаходимо, коли балансуємо 2 травня і 25 грудня. Я думаю, що ми маємо в нашому прагненні об'єднатись з сім'єю європейських народів, проявити ось цю толерантність, відкритість до всіх християн, які святкують Різдво Христове 7 січня та 25 грудня. Христос рождається! І це буде святом, починаючи з 25 декабря, 25 грудня і для дорослих, Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань соціальної політики Денісова Людмила Леонтіївна, будь ласка. 10:32:32 ДЕНІСОВА Л.Л. Шановні народні депутати! На своєму засіданні 20 грудня 2016 року наш комітет розглянув дану пропозицію народних депутатів. Прийняття цього законопроекту, Різдво Христове відзначатиметься в Україні двічі: це за григоріанським календарем – 25 грудня, і за юліанським – 7 січня. Комітет звернув увагу, що в світі вже є країни, які мають два вихідних для святкування Різдва Христового – в грудні та в січні. Зокрема, це Білорусь, Молдова, Ліван і Албанія. Загалом члени комітету зазначили, що така ініціатива сприятиме об'єднанню та кращому порозумінню між християнськими релігійними громадами. У проекті Трудового кодексу, який готовий майже для прийняття в цілому, є виключення 2 травня як святкового неробочого дня. З метою усунення законодавчих протиріч та зауважень Головного науково-експертного управління, пропоную під стенограму внести до законопроекту такі зміни. Назву законопроекту викласти у такій редакції: проект Закону України "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" щодо святкових і неробочих днів. По тексту законопроекту цифри та слова "25 грудня і 7 січня" поміняти місцями на "7 січня і 25 грудня", оскільки черговість свят у кодексі перелічена за календарним принципом. Враховую викладене, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу і в цілому і також доручити Головному науково-експертному управлінню та секретаріату комітету здійснити техніко-юридичне

тобто щоб ми ліквідували 2 травня сьогодні, приймаючи цей закон. Тобто роблячи вихідний 25, щоб ми зазначили, що День міжнародної солідарності трудящих є не 1-2, а тільки 1 числа як День праці. Щоб ми один вихідний замінили на інший вихідний, а не ліквідовували. І це буде правильно. Давайте обговорення проведемо, колеги. Зараз… Отже, колеги, я ще раз хочу наголосити. Я прошу зараз, це пропозиція, яку я висловив, давайте обміняємося думками. Зараз прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Я повторюю свою пропозицію, роблячи один вихідний, другий ліквідувати. Це буде справедливо. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" з цього приводу буде виступати Курило Віталій Семенович. Шановні виборці! Шановні народні депутати! Курило Віталій, Луганщина. Я в цілому підтримую законопроект. Але підтримую з урахуванням тієї правки, яку надав спікер парламенту Андрій Володимирович Парубій. Тому що в даний момент вводити, я не чіпаю саме релігійне свято, 25 грудня Різдво Христове як як католицьке свято, це все нормально. Але вводити ще один вихідний день в країні, в якій падає або слабо зростає економіка, я вважаю, це неправильно. Нам необхідно переглянути в цілому усі свята, які є в Україні. І ця пропозиція як компромісна пропозиція, що перенести вихідний день з 2 травня на 25 грудня, це правильна пропозиція. Я вважаю, що більшість депутатів може підтримати таку пропозицію, і в цілому український народ зможе підтримати таку пропозицію. Але для того, щоб у нас працювала економіка збалансовано, для того, щоб у нас зростало виробництво праці, я вважаю, нам необхідно відмовитися від перенесення вихідних на понеділок, коли це ввели в 1990 роки чи на початку 2000-х, коли святковий день припадає на неділю і переносимо його на понеділок. Вважаю, що це абсолютно неправильно, і такої традиції немає немає в більшості країн світу. Це тільки окремі багаті країни таке роблять. Тому давайте підтримаємо цей законопроект з правкою Парубія Андрія Володимировича. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, Маркевич Ярослав Володимирович.

український парламент поважає право всіх релігійних організацій на самостійність у віроповчальних і догматичних питаннях. А тому ми не збираємося нав'язувати церквам дати чи спосіб святкування релігійних свят. З точки зору прав людини і релігійної свободи Верховна Рада піклується про можливість максимальної реалізації прав і свобод своїх громадян, а тому дає можливість громадянам України вільно дотримуватися своїх релігійних переконань. Відтак сотні тисяч, мільйони римо-католиків, лютеран, реформатів отримають можливість мати вихідний день у відповідності до їх церковних традицій. Питання чи переходити віруючим на новий календар залишається виключно в компетенції релігійних організацій. Церкви мають самі вирішити для себе це питання. В радянські часи святкування Різдва за старим стилем було однією з форм спротиву комуністичній владі, яка перейшла на новий календар. Ми не можемо і не нав'язуємо церквам, як і коли їм відзначати свої свята. Відзначення 25 грудня, встановлення його вихідним днем – це очевидний символ європейськості. По суті справи Різдво об'єднує всю Європу і світ, і є потужним нагадуванням про наше спільне коріння. Тому "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект з правками під стенограму від пана Парубія і пані Денісової. Так само ми підтримуємо усунення перенесення святкових свят на наступний робочій день. Такі законопроекти є зареєстровані. І я так розумію, що зал їх підтримує в майбутньому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від Радикальної партії Олег Валерійович Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція підтримує ініціативу 25 грудня зробити вихідним днем. Це є днем Різдва Христового за католицьким календарем. Ми до наших братів католиків ставимося з великою повагою. І ми підтримуємо цю ініціативу. Але ми категорично проти того, щоб у трудящих забирати можливість святкувати

людей, які роблять економіку, які створюють додану вартість. Що таке свято 1 травня і 2 травня? Це не просто свято трудящих, це свято возз'єднання сімей. Тому що діти їдуть до батьків, щоб допомогти картоплю в селі посадити, а ви хочете позбавити можливість об'єднати сім'ї. Вигнали людей на заробітки по закордонах, що чоловіки своїх жінок по 5 років не бачать, бо ті по 300 євро в місяць мають заробляти, і тепер хочете ще й всередині країни позбавити трудящих права шанувати їх на державному рівні. Команда Радикальної партії проти цього. Ми за те, щоб було державне свято 8 березня, це тільки імпотенти можуть у жінок забирати свято 8 березні. Ми за те, щоб вшановувати пам'ять ветеранів, які звільнили нашу країну від фашизму, і це велика наруга, коли наші діди віддавали життя, звільняючи країну від коричневої чуми, а сьогодні кажуть, не треба шанувати їхнього подвигу. Неправильно, нечесно і несправедливо до історичної пам'яті, до полеглих мільйонів українців, які звільнили рідну країну від коричневої чуми, і несправедливо до трудящих. Хочемо жити достойно багато – людей праці треба поважати і в почестях їх шанувати, а не забирати у них свята. Дякую. Зараз від "Батьківщини" Євтушок. Потім від "Волі народу" Рибчинський. А потім – Микола Княжицький. 10:42:35 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хочу сказати, що фракція "Батьківщина" підтримує даний законопроект, підтримує разом з поправками, які вніс спікер Парубій. Досить ділити нашу поліконфесійну державу на тих чи інших, потрібно об'єднувати навпаки. І я хочу подякувати авторам законопроекту за таку прекрасну ініціативу. я хочу зазначити, що сьогодні в черговий раз наш український парламент або ті, хто приймають рішення щодо формування порядку денного, сформували його так, аби на сьогоднішній день ми не змогли провести день інфраструктури. Я нагадаю, шановні колеги, 12 людей в день гине на дорогах, 12 людей в день і сьогодні ми мали можливість розглянути ряд законопроектів, які бодай трішечки виправляють ситуацію з безпекою на дорогах. Я хочу сказати, що в порядку денному були проекти законів і міністр був в тонусі, і Комітет з питань транспорту у своїх засіданнях чітко дали

І хочу сказати, що згідно статистики ці 12 чоловік, до прикладу, у Франції там всього-на-всього чотири чоловіка гине, до прикладу, у Німеччині там гине всього три чоловіки. І ми в черговий раз, я не знаю, хто це зробив, вночі змінили порядок денний, напихали порядок денний різними лобістськими законами і будемо зараз їх розглядати. Тому ще раз звертаюся до спікера парламенту, якщо це не потрібно Президенту, якщо це не потрібно уряду, то візьміть ви на свій контроль цю, дуже не добру, ситуацію, в якій гинуть люди на дорогах. "Батьківщина" підтримує даний законопроект щодо святкування Різдва 25 числа грудня місяця. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, від "Волі народу" Рибчинський. Шановні колеги, я передусім хотів сказати, що я б не змішував праведне з грішним, 25 грудня з 2 травня. Але, якщо вже є така ініціатива і є підтримка зала, давайте це голосувати. Але особисто до Олега Валерійовича шановного я хотів сказати, що не існує свята такого як католицьке Різдво. 12 з 15 православних церков світу святкують якраз 25 грудня, так що це здебільшого Різдво для всіх православних людей так само як для католиків. Я хотів би ще зазначити, що святкують 7 січня лише ті церкви, які перебували під впливом Радянського союзу, тобто це російська, в яку поки що входить і наш патріархат, це Сербська, це Грузинська і Вірменська, правильно я кажу? Всі інші: Польська, Чеська, Болгарська, Єрусалимська, Константинопольська – всі святкують 25 грудня. Ми приєднуємося таким чином до всього навколишнього світу. Я не можу з вами не погодитись, з іншого боку… Я не можу не погодитись, що трудовому народу потрібні вихідні, і і що 2 травня – це для них наснага, і вони виїжджають з міста. Я би над цим ще подумав, і я би на сьогоднішній день не змішував святе з грішним. Дуже дякую.

Я особисто і моя родина святкуємо Різдво 7 січня. Але ми будуємо країну, яка об'єднує людей. Понад 30 відсотків релігійних громад святкує цей святий день Різдво Христове 25 грудня, солідаризуючись з дуже багатьма християнами різних конфесій, які 25 грудня святкують Різдво Христове в світі. Я би теж не змішував різні дати. Але наша фракція, фракція "Народного фронту", буде голосувати за пропозицію спікера Андрія Парубія, тому що є люди, які хочуть це змішувати. Буде голосувати і за будь-яку іншу пропозицію для того, щоб і 7 січня, і 25 грудня люди змогли звернутися до Бога, подумати про вічне. Для того, щоб ми були справедливими до кожного українця, який живе в нашій Україні і на заході, і на сході. Закликаю вас всіх голосувати "за". Дякую. Дякую. Отже, колеги, прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. Колеги, прошу приготуватись до голосування. Я, колеги, поставлю окремо свою пропозицію, окремо.

тих людей, які сьогодні говорять, що віра це є справа кожного особисто. Але я би хотів, щоб автор законопроекту не вводив в оману людей в Україні і трошки розглянувся навкруги і говорив правду перед тим, як озвучувати щось з трибуни. Він говорив, що всі церкви, які були під впливом у Радянському Союзі, перейшли на святкування 7 січня. Я вам скажу для історії, я є греко-католик, Українська Греко-Католицька церква ніколи не була під впливом влади в Радянському Союзі. Більше того, вона пережила скільки знущань і стільки таврування, що напевне жодна церква в Радянському Союзі такого не була. І ця церква святкує Різдво Христове 7 січня. І я би ще акцентував увагу на одному, сьогоднішнє голосування це не є політичне, фракційне голосування. Кожний віруючий і кожен атеїст має право натиснути кнопку так, як він вважає за потрібне, і висловити свою позицію. Це є перше. І, по-друге, давайте вдумаємося, чи можна на сьогоднішній день на шальки терезів ставити дві дати: Різдво Христове і 2 травня. Мені видається, що богохульство це і є в тому законі поєднати ці два питання. І наостанок. Давайте тоді будемо говорити і про вихідні дні на Різдво, на Великдень, до чого ми тоді будемо йти? Віра – це одне, а вихідні дні – це абсолютно щось по-іншому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, ми завершили обговорення. Прошу займати робочі місця. Колеги, я вам пояснюю ще раз логіку, я проводив дуже перед тим серйозні консультації. Я просто боюся, що ми не здобудемо голосів. Отже, пропозиція полягає в тому… Увага! Щоб, роблячи один робочий день, ми й інший робочий день забрали. І хочу наголосити, що 1 травня, тільки 1 травня є в усіх наших сусідів. Ні в кого більше немає вихідного. У Білорусії, в Молдові, в Болгарії, в Румунії, в Чехії тільки 1 травня є вихідним. Пропонується, щоб ми і лишили тільки 1 травня. Нам, колеги, суспільство скаже: ви тільки творите нові вихідні, це для держави, для бюджету великий удар. Тому моя пропозиція полягає так, щоб ми проголосували даний законопроект з поправкою, щоб в абзаці п'ятому частини першої статті 73 Кодексу законів про працю викласти в такій редакції: "Замість 1, 2 травня День міжнародної солідарності трудящих" написати "1 травня – День праці". І тим ми зробимо європейський… уніфікацію до європейських стандартів. Голосуємо! Не пройде, я поставлю так, як було. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кодексу Законів про працю України щодо святкових і неробочих днів (№ 5496) з правками, які озвучила голова комітету з трибуни, а також із правкою, яка була мною озвучена, що в абзаці п'ятому частини першої статті 73 Кодексу Законів про працю України викласти в такій редакції: "1 травні – День праці". Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо! Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо! Увага, кожен голос! Прошу підтримати.

про внесення змін до Кодексу Законів про працю України щодо святкових і неробочих днів (5496), колеги. Я вас прошу, давайте проголосуємо! Колеги, кожен голос! З правками, які озвучила Денісова з трибуни. Займіть місця. Кожен голос! Без 2 травня, колеги! Змобілізуємося! Кожен голос, колеги! Я прошу вас змобілізуватися і прошу підтримати 5496 з правками Денісової за основу і в цілому. Колеги, підтримаємо! Кожен голос! Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати! (Шум у залі) Колеги, не говоріть під час голосування. Колеги, ми маємо важку дилему. Я прошу всіх змобілізуватися, зайти в зал. (Шум у залі) Колеги, увага! Увага! Увага! В нас частина депутатів не хочуть голосувати без 2 травня, а частина не хоче голосувати з 2 травня. Я прошу, колеги, я прошу зараз зібратися, нам треба найти компромісну позицію, зараз негайно треба знайти її. Будь ласка, Пинзеник, одну хвилину, але компромісну озвучте пропозицію. Шановні колеги, проект закону, який ми розглядаємо, передбачає збільшення кількості неробочих днів в Україні. Скажіть, будь ласка, хтось пробував порахувати, скільки це б'є по економіці України, який обсяг ВВП ми втрачаємо? (Оплески) Якщо ми хочемо прийняти закон, ми один додатковий неробочий день маємо замістити іншим. Тому пропозиція, яку поставив Голова Верховної Ради, я прошу підтримати, проголосувати. Так, колеги, я прошу уваги! Ні. Ми будемо безкінечно обговорювати. Послухайте мене уважно, яку ми маємо ситуацію. Частина депутатів не голосує, коли ми не вилучаємо 2 травня. Частина не голосує, коли ми включаємо 2 травня. Але я переконаний, ми повинні зараз прийняти закон. Ми обговорення не будемо проводити. Колеги, я ще раз поставлю. Ні, ми увійдемо в обговорення – ми втратимо законопроект. Я прошу змобілізуватися. Я ще раз поставлю пропозицію з ліквідацією 2 травня на рейтингове голосування, на рейтингове. Я прошу всіх зайти і зайняти робочі місця. Ми маємо вийти на позитивне рішення. Я прошу всіх відповідальності, прошу всіх зайти в зал. Отже, я ставлю ще раз на рейтингове голосування. Хто підтримує, щоб ми проект закону 5496 прийняли з поправкою Парубія, щоб лишили 1 травня Днем праці, тільки 1 травня – День праці. Я прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, підтримуємо. Рейтингове голосування. Прошу підтримати.

Ставлю другу - рейтингову. Хто за те, щоб без 2 травня проголосувати законопроект? Без 2 травня. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Рейтингове голосування, без 2 травня. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу всіх підтримати, нам в будь-якому вигляді важливо прийняти, в будь-якому вигляді, колеги. За-204 Обміняємося думками. По хвилині від фракцій. Ні, яка перерва, ми не зберемося більше. Колеги…

Прошу підготуватись до голосування. Кожен голос має значення. Прошу приготуватись до голосування. Колеги, я вам скажу свою думку, я звертаюсь до своїх колег. Ми маємо прийняти в будь-якому вигляді цей законопроект. Підтримайте його, підтримайте без 2 травня, якщо ми не можемо пройти. Підтримайте, колеги, я вас прошу. Голоси є, просто ми втрачаємо там 25 і там 25. Ми десь повинні їх забрати. Добре, Матвієнко, компромісна пропозиція. Будь ласка, Матвієнко, компромісна пропозиція. Зайдіть в зал, колеги. Прошу всіх зайти в зал. Матвієнко, 1 хвилина. Шановні колеги, я хочу, щоб ми за завісою бачили суть, ми її хочемо закрити. Ми маємо розуміти, що 2 травня ліквідувати треба і збільшити кількість робочих днів, але не руйнуйте православіє, ми православна держава. Ви маєте розуміти, що за цим криється розвал православ'я. Ми маємо попросити церкви перейти на григоріанський календар. І після того, як вони перейдуть, ми маємо встановити 25 число. Якщо ми це зробимо зараз, ми кидаємо кістку Москві, яка буде кричати, що ми заганяємо православ'я, православну державу в католицизм, ми створимо напругу в православній церкві. Не спішимо. Я вас благаю, не шукайте простих рішень, це дуже складна матерія. І тому не треба зруйнувати стабільність

Шановні колеги, мені здається, що, коли ми говоримо про Москву, Москва завжди знайде тему, щоб сказати, що в Україні не так насправді. І те, що сьогодні цій частині залу так аплодує та частина залу говорить тільки про одне – зірвати сьогодні це голосування вигідно Москві, "скрепы русского мира" ми сьогодні от зараз чуємо і бачимо їх, вони тут проявляються, ні що інше тут не проявляється. Тому що це рішення, яке об'єднує українське суспільство, українське суспільство різне, в ньому є греко-католики, і протестанти, і католики, і ми сьогодні приймаємо об'єднавче рішення для України, рішення, яке веде Україну в цивілізований нормальний світ. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від Радикальної партії Олег Ляшко. Я дам, дам. Одна хвилина. По одній хвилині обміняємось думками. Я дам всім фракціям по одній хвилині. Шановні колеги, скільки ще треба жертв, щоб принесли українці, щоб ви нарешті припинили дивитись чи на Москву, чи на Вашингтон, чи на Брюссель? Дивіться на власну державу, на власних людей, на власні проблеми. Замість того, щоб об'єднувати суспільство ви оглядаєтеся, що вам скажуть з того посольства, чи з того посольства. І дооглядалися до того, ота так звана багатовекторність, розвалили державу. Сила держави в її єдності, сила держави у вірі, сила держави у самооцінці. Якщо ви занижуєте власну якщо ви кличете варягів із-за кордону, щоб за вами горшки прибирали, чи порядок в країні наводили, ніхто в Україні не наведе порядку крім самих українців. Досить на когось сподіватися. Треба власну економіку піднімати, робочі місця створювати, зарплати людям піднімати, рівень життя піднімати і не забирати в трудящих право посадити картоплю і об'єднати сім'ї! Тому ми голосуємо за 25 грудня. Шурма, "Опозиційний блок". Ви, от, всі апелюєте про народ України. А самі хочете якимись 226 голосами з дванадцятого разу проголосувати і вирішити якісь питання. Це не по-людськи. Я хочу вам сказати і попереднім виступаючим. Давайте 25-е зробимо вихідним. Це є проєвропейський курс. А ви мені назвіть цивілізовану державу, де вихідний день визначає європейський курс держави? Що ви дурниці молотите? Я вам ще раз кажу, я є греко-католик. Якщо ми хочемо на сьогоднішній день, щоб це питання мало вирішення, ми повинні від Верховної Ради звернутися до церков. Нехай церкви визначаться, які дні мають бути вихідними. І тоді звернутись до парламенту, узаконити цю справу. На початку незалежності міжконфесійна боротьба чуть не привела до розвалу України. І ви знову цей камінь кидаєте серед людей! Шановні колеги! Що ми властиво сьогодні вирішуємо? Ми сьогодні говоримо не про релігійні і теологічні проблеми. Ми сьогодні з вами не вирішуємо, коли народився Ісус Христос. Ми сьогодні з вами виявляємо повагу до мільйонів громадян України в контексті прав людини. про встановлення не дати Різдва Ісуса Христа, а про вихідний день для мільйонів громадян України. Я вам хочу сказати, що у всіх країнах світу, і Україна тут не виключення, є 10, 11, 12, 13 вихідних і святкових днів. Послухайте, ми не знаємо кількості громадян, які живуть у нашій країні. У нас щодня гинуть люди на фронті. У нас проблеми з бюджетом. Ми фінансуємо субсидії, невідомо в який спосіб і невідомо куди ті гроші йдуть. Мільярди, мільярди і мільярди! І ми зараз, насправді не люди, не наші з вами громадяни, а ми політики безвідповідальні розколюємо наше суспільство. Це сором і ганьба! Я вас дуже прошу, не маніпулюймо, не вкидаймо. Наполягаю ще раз, ми не диктуємо церквам, коли і як їм святкувати, ми виявляємо повагу до мільйонів українців і даємо їм можливість мати вихідний день 25 грудня. Дякую вам. Колеги, і заключний виступ Ігор Гринів. І переходимо до голосування. Колеги, я дуже прошу всіх, запросити у зал, кого немає, секретаріат, і голів фракцій. Через хвилину виходимо на голосування. Будь ласка, пане Ігорю. 11:04:01 Дорогі колеги, я хочу просто звернутись до вас, щоб ви згадали, з чого почалася біда в Україні. Почалася не тільки з "руського міра", почалася з того, що у 2005 році Президент Путін вперше почав говорити про захист всіх всіх російськомовних. У 2006 році він вперше сказав про захист православ'я. Насправді, ті, хто сьогодні пробують підвести цю тему виключно до захисту православ'я, не говорять про Україну, вони говорять надуманими чужими проблемами. Це остання країна в Європі, яка не має 25 числа вихідний день. Я є християнин східного православного обряду. Я святкую Різдво 7 числа, але я католик і поважаю світову католицьку традицію. І тому вважаю, і завжди моя родина буде святкувати 7 числа Різдво, але 25 число також треба пам'ятати.

повинні взяти зобов'язання скоротити кількість вихідних днів. Насправді, знаєте, в народі є такий поганий вираз: "П'яні понеділки". От давайте попробуємо скасовувати цю традицію, що коли вихідний попадає на вихідний, то ми переносимо на понеділок. Отже, переходимо до голосування. Я даю… Я провів політичні консультації з Радикальною партією, яка, власне, і компромісну пропозицію озвучить Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, важливе питання: без наших голосів воно не проходить. Політика – мистецтво компромісів. Як казав Вінстон Черчилль: "Тільки дураки і покійники не міняють своєї думки". Аргументи, які прозвучали в цьому залі, переконали нас у тому, щоб голосувати за це рішення, запропоноване Головою Парубієм. Ми голосуємо. Дякую. Прошу об'єднатись, прошу всіх зайти в зал. Зайдіть в зал, будь ласка. Негайно на робочі місця! І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів (номер 5496) з правками, які озвучила голова комітету Денісова з трибуни, а також з правкою, яку я озвучив, щоб абзац 5 частини першої статті 73 Кодексу законів про працю України викласти в такій редакції: "1 травня – День праці". Прошу прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Кожен голос, колеги, кожен голос має вагу. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-238 Закон прийнятий. Я хочу подякувати всім колегам і Олегу Валерійовичу за розуміння ситуації, і усім народним депутатам. Це велика Це велика перемога. І Юлію Володимирівну вітаємо, і усі фракції, які голосували, "Блок Петра Порошенка" за розуміння і позицію, "Народний фронт", "Самопоміч", всіх авторів, це була дуже важлива постанова. Але я прошу, колеги, не розходитись. Я прошу залишатися на робочих місцях, зараз буде включення в порядок денний сесії. Зараз буде включення в порядок денний сесії, і я прошу всіх зайняти робочі місця. Колеги, прошу приготуватися. Зараз у нас в порядку денному блок питань до включення до порядку денного сесії. Перше з них, проект Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Це комітет Князевича. Я прошу всіх змобілізуватися і підтримати. Це лишень включення в порядок денний сесії. це лишень включення, це не обговорення, це не розгляд. Хто підтримує включення в порядок денний сесії (7286). Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Проект Закону про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо набрання чинності окремих положень (7278). Прошу проголосувати, прошу підтримати. голосуємо, колеги. Це тільки включення в порядок денний сесії, щоб комітети змогли розглянути, колеги, це тільки включення. Наступне. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (№ 7279).

Колеги, я прошу зайти в зал, важливі голосування, а депутати просто виходять з залу під час обговорення. Я хотів би порадитися з вами, колеги. Можна просто розглянути законопроект наступний, а потім вже включати в порядок денний сесії, бо в мене враження, що депутати після Різдва просто повиходили з залу. Як ви, так мудро буде чи ні? Я поставлю наступний законопроект, а вже після нього включення. Підходить? Тоді, колеги, тоді переходимо до наступного питання порядку денного. Це 7114: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України. Прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою.

від комітету… Хто буде виступати від комітету? Рибалка Сергій Вікторович. Будь ласка, Рибалка Сергій Вікторович. я прошу міністерство зайти в зал. 11:12:16 РИБАЛКА С.В. Шановний пане голово, шановні колеги! Минулого тижня Верховна Рада відправила у відставку мене з посади голови фінансово-банківського комітету. Дійсно, 2 роки тому, коли фракція Радикальної партії ушла у відставку, я написав заяву. Деякі політики її відкликають, міняють точку зору, але я вважаю, що треба бути послідовним і відповідальним. Я вважаю, що сьогодні владі потрібен ручний комітет, для того, щоб не казали, що в Національному банку сьогодні нема 7 місяців керівництва, для того, щоб не проводити масштабні реформи. До речі, сьогодні ми розглядаємо законопроект про кредитний реєстр і сьогодні нема від уряду нікого, навіть міністра фінансів, а це гроші МВФ і 600 мільйонів на кону сьогодні. Що стосується роботи комітету? Нам є чим пишатися, ми розробили стратегію розвитку фінансово-банківського сектору на 5-7 років, законопроекти про Національний банк, про Фонд гарантування вкладів, про державні банки. Вимагаємо розгляду стратегії державних банків, яких сьогодні 60 відсотків на ринку фінансово-банківського сектору. Що стосується законопроекту про кредитний реєстр? казав і ми наполягаємо, що цей законопроект повинен бути і бути розглянутий, тому що в державі треба, щоб в банках було як можна менше поганих, як я кажу, токсичних кредитів і банки сьогодні знали кому вони видають гроші, віддають цій юридичній чи фізичній особі ці гроші чи ні. Ми маємо чотири законопроекти, один Кабінету Міністрів, до речі, дуже хотілося б почути точку зору уряду, і три альтернативних. Я, як автор законопроекту альтернативного, хочу сказати, що погоджуюся з сумою не 500, а 320 тисяч для початку кредитної історії. У нас є деякі правки я впевнений, що наші колеги і пан Довбенко про це скаже. Але я хочу ще раз звернути увагу, шановні колеги, от зараз ми розглядаємо дуже важливий законопроект. Де сьогодні влада? Де сьогодні міністр? Його нема. Владі сьогодні не потрібні реформи, владі потрібен ручний комітет. Дякую. Шановні колеги, рухаємося далі по обговоренню цього законопроекту. І зараз слово надається першому заступнику голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайлу Довбенку. Пане Михайло, до слова вас, будь ласка. Шановні колеги! З метою виконання міжнародних зобов'язань України та умов надання макрофінансової допомоги з боку Європейської комісії, проект закону, що стосується питання створення кредитного реєстру, був зареєстрований з ініціативи Національного банку ще у 2015 році. На з засіданні комітету більше двох років тому він був розглянутий і направлений на доопрацювання. Національний банк, спільно з Кабінетом Міністрів, у вересні цього року повторно зареєстрували проект закону, що спрямований на вирішення цього питання. З точки зору членів комітету, до яких звернулись представники ринку, пропонований проект Закону є концептуально вірним, проте недостатньо чітко регулював весь спектр питань і містить багато дискреційних норм. Зокрема, всі обмеження та обсяг інформації, який мають міститись в реєстрі, пропонується врегульовувати виключно нормативними актами Нацбанку, а не на рівні закону. Також недостатньо чітко описаний механізм звернення громадян з метою виправлення інформації про себе, а обов'язки НБУ щодо надання інформації описані достатньо чітко і може призвести до різних зловживань. Тому нами був зареєстрований законопроект 7114-д, як співдоповідач з боку комітету зазначу, комітетом на своєму засіданні 15 листопада було ґрунтовно розглянуто і продискутовано всі три альтернативні законопроекти. При цьому був заслуханий широкий спектр думок представників різних точок зору. За результатами дискусії комітет прийняв рішення при одному голосу, що утримався зареєструвати проект закону (реєстраційний 7114-д). Та рекомендувати прийняти його у Верховній Раді за основу. Дякую. Дякую. Шановні колеги, дивіться, що відбувається У нас зараз, ми обговорюємо кілька альтернативних законопроектів, і виступили автори цих законопроектів, зокрема народний депутат Рибалка, народний депутат Довбенко, який так само зараз представив і позицію комітету, не тільки свій законопроект, а вже як людина, яка керує, по суті, комітетом, головує під час засідань, представив позицію комітету. І зараз у нас має бути виступ від так само уряду. Хто від уряду буде переставляти комітет, вибачте, законопроект? Тому що у мене вказана пані Оксана Маркарова. Маркарової немає, да? Шановні колеги, пані Маркарова, вона зараз доходить до Верховної Ради, ми очікуємо її, просто тоді в кінці дамо слово. Я зараз прошу записатися всіх бажаючих на обговорення цього законопроекту, долучитися. Ми обговорюємо 7114, 7114-1, 7114-2,7114-д. Я прошу, колеги, записатися, будь ласка. Шановні колеги, перший виступаючий від "Блоку Петра Порошенка" народний депутат Демчак. Будь ласка, пане Руслане, ми вас до слова запрошуємо і просимо представити позицію фракції. Шановні колеги, на засіданні фракції "Блоку Петра Порошенка" ми детально розглянули ці чотири законопроекти і вислухали позицію Національного банку. І хочемо заявити, що інформація, яка буде включатися до кредитного реєстру, вона носить статус банківської таємниці. Тому, враховуючи цю ситуацію, ми хочемо внести під стенограму деякі правки, які дають можливість зберегти цю банківську таємницю, тому що, якщо така інформація буде передаватися приватним кредитним бюро, то захист інформації може або умисно, або неумисно, через недбалість може бути витік. Тому в даному випадку ми готові голосувати цей законопроект тільки із такими правками. У другому абзаці підпункту 3 пункту 2 вилучити слова "та бюро кредитних історій, що здійснюють свою діяльність відповідно до закону України "Про організацію формування на обігу кредитних історій". підпункті 4 пункт 2 в 13 абзаці вилучити слова "та бюро кредитних історій". У 37 абзаці вилучити друге речення. У 39 абзаці вилучити слово "та бюро кредитних історій". Вилучити підпункт 1 пункту 3 в зв'язку із тим, підпункти 2 та 3 вважати підпунктами підпунктами 1 і 2. А також вилучити підпункти 2 та 3 пункту 3 у підпункті 2 та пункту 4 виключити слова "оновлює на постійній основі інформацію щодо погашення боргу позичальниками, яка містить у бюро кредитних історій, до якого раніше передавалась інформація банком". Підпункт 3 пункт 4 вилучити, вилучити пункти 5 та 6. Дякую за озвучену позицію. І наскільки я зрозуміла, – колеги, я хочу, щоб це всі почули – пан Демчак зараз озвучив позицію фракції "Блок Петра Порошенка" ті новели, без яких фракція не доєднається до голосування. Тому ми маємо під стенограму потім їх врахувати. Будь ласка, від "Самопомочі" народний депутат Лаврик з місця хоче доповідати Олег Лаврик, об'єднання "Самопоміч". Це не є, справді, розширеною практикою у світі, коли регулятор веде кредитний реєстр. Проте, в нас склалась у країні ситуація, коли зараз існує чотири окремих Бюро кредитних історій, і для того, щоби банком отримати інформацію про якогось позичальника чи дати інформацію в бюро кредитних історій, потрібно бути зареєстрованим в чотирьох окремих організаціях, потрібно кожній організації сплачувати відповідні внески за таку інформацію. Ще один важливий момент. На сьогоднішній день ми знаємо, яку долю ринку має "ПриватБанк", маючи окреме своє бюро кредитних історій, і, на жаль, вони не дають інформації для користування іншим учасникам банківського ринку. Тому фракція об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати законопроект 7114-д, який є доопрацьований на комітеті. Звичайно, його потрібно буде ще вносити зміни до другого читання, потрібно визначити обсяг інформації, яка буде подаватися до відповідного кредитного реєстру, потрібно буде вносити дані про частоту поданої такої інформації, тому що законопроект передбачає щомісячне подання такої інформації. Ми наполягаємо на тому, щоб це було постійне щоденне звітування банків, щоб унеможливити фальшування недобросовісними позичальниками. Дякую. Шановні колеги, зараз до нас доєдналися вже представник уряду пані Маркарова, але ми проведемо дискусії, після цього дамо їй слово по першому законопроекту. Від Радикальної партії, я так розумію, Олег Ляшко, не Вовк, а Олег Ляшко буде представляти позицію фракції. Будь ласка. Фракція Радикальної партії підтримує законопроект, який створює реєстри кредитних історій. Але на відміну від уряду, який починає... пропонує починати ведення цього реєстру від нуля, тобто хтось там 200-300 гривень на карточке заліз у борг і уже потрапляє в цей реєстр кредитних історій, уже вся інформація по цю людину розповсюджується. Ми – проти цього, ми пропонуємо, щоб цей реєстр розповсюджувався на позичальників, наприклад, від 500 тисяч гривень. Але зараз я хотів би підняти не менш важливу проблему валютних позичальників, яких десятки тисяч в нашій країні. Люди колись через злочинну, я вважаю, діяльність Національного банку, який дозволив надання кредитів у валюті, набрали валютні кредити, купили собі житло і сьогодні вони є фактично заручниками непрофесійної, некомпетентної антиукраїнської роботи Національного банку. Через обвал курсу

на вулиці і позбавляють їх житла. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно розглянув цей законопроект і врегулював його. Ми пропонуємо, щоб валютні позичальники, які брали валютні кредити для придбання житла, не для бізнесу, а для власного житла, за яке давно переплатили, яке уже не коштує тих грошей під скільки кредит брали для того, щоб купити це житло. Ми пропонуємо, як мінімум, половину заборгованості, яка залишилася, списати, а іншу частину заборгованості реструктуризувати на на 10-15 років. Але в будь-якому випадку встановити заборону на виселення із житла цих сімей, які стали заручниками непрофесійної політики влади і Національного банку. Дякуємо за висловлену позицію. Будь ласка, від "Батьківщини" пані Олександра Кужель. Пані Олександра, просимо вас до трибуни. Олександра Кужель, фракція "Батьківщина". По-перше, до уряду зауваження, я просто відверто здивована і вся наша команда, що вас цікавить створення додаткових реєстрів, в яких будуть витрачатись гроші. Якщо є лишні гроші в Національному банку, надайте на армію або на благодійність дітям. А конкурентне середовище існуючих сьогодні кредитних бюро є достатнім для того, щоб забезпечити контроль за недобросовісними, неякісними тими, хто беруть кредити. ви би повинні звернутись були до законопроекту, який півтора року ми внесли, і ви не можете навести лад, що населення України двічі сплачує за перерахування коштів монополістам. Цей законопроект вже другий рік лежить у Верховній Раді, а вас це не цікавить. По даному законопроекту, він є корупційним… він має корупціогенні фактори, які створюють підґрунтя для вчинення корупційних порушень. Я не буду перераховувати, їх 10. Він є неприйнятний. Якщо би його подивився Антимонопольний комітет, він би зробив неприйнятні для прийняття цього законопроекту зауваження. Тобто це є порушенням антимонопольного законодавства. Я не буду повторювати всі ті зауваження, які робили виступаючі, але ставлю вищу планку, ніж деякі ставлять на вимогу до першого читання. Встановлюється поріг збирання інформації. Такі правки ми пропонуємо: не менше ніж 1 мільйон гривень, щоби вони не займалися слідкуванням за клієнтами, Національний банк, а слідкуваннями за банком і створення сильної сильної української валюти. Визначають поріг надання інформації, теж 1 мільйон гривень, і встановлюють термін видалення інформації з кредитного ресурсу по непогашених кредитах 30 днів. Будь ласка, 30 секунд завершити. КУЖЕЛЬ О.В. Дякую. Це є, так, лікувальні зауваження, а пропозиція "Батьківщини": не підтримувати цей законопроект. Дякую. Дякуємо. Зараз, будь ласка, слово для представлення законопроекту, як ми і говорили, урядового пані Маркаровій. Вона буде з місця доповідати, тому що просто технічно трапилася проблема. Пані Маркарова доєдналась до обговорення дещо пізніше, ми вже не чекали. Ну, можете з місця, можете з трибуни. Будь ласка. В залі присутній Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. Привітаємо. (Оплески) І зараз виступ Маркарової, і переходимо до голосування. Тому я прошу усіх, запросити, зайти в зал. Вже емоційна напруга пройшла, можна повертатися в зал для того, щоб ми змогли вийти на результативне голосування. Прошу запросити депутатів в зал. Будь ласка, пані Маркарова. Дуже дякую. Шановний пане головуючий! Шановні колеги! Велике прохання підтримати законопроект, який було напрацьовано урядом, № 7114, або законопроект, який було тільки що доопрацьований депутатами з правками, які озвучені народним депутатом Демчаком. Чому важливо надзвичайно створення цього кредитного реєстру? Не тільки тому, що це є частиною нашої програми з Міжнародним валютним фондом, і частиною нашої програми і вимогою траншу Європейського Союзу. Це надзвичайно важливий інструмент, який з одного боку дозволить покращити потенційний нагляд Національного банку. З іншого боку, найголовніше – захистити наших депозитників, наших людей. Тому що банки, видаючи кредити, повинні розуміти повністю кредитний ризик, а розуміти його можливо тільки тоді, коли інформація про те яким чином діє певний позичальник буде відомо Тому даний кредитний реєстр, створення та функціонування якого ми пропонуємо, він насправді досить зрозумілий і простий, відповідає найкращим міжнародним практикам, він має дуже просту, так би мовити, філософію, банки діляться інформацією з регулятором і мають доступ до цієї інформації. Ми опрацювали вчора з комітетом і знайшли компромісні рішення, в тому числі і по мінімальним… Тому велике прохання або підтримати урядовий законопроект, або підтримати законопроект доопрацьований з депутатами, з тими правками, які зачитані народним депутатом. Створення цієї системи набагато зробить стійкішою нашу банківську систему. Дуже дякуємо. Вам дати завершити? ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ми завершили обговорення. Я прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Я почув вашу пропозицію, щоб ми поставили з пропозиціями, які Демчак озвучив, так,

Отже, я поставлю з поправкою, яку Демчак озвучив під стенограму. І я, так, буду ставити. Зараз необхідно зайти в зал просто і приготуватись до голосування. Колеги, переходимо до прийняття рішення. І я прошу припинити будь-які дискусії, зайняти робочі місця. Отже, готові? Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України № 7114-д правкою, яку озвучив народний депутат Руслан Демчак під стенограму під час обговорення даного законопроекту за основу. За основу, колеги, тільки за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, голосуємо. Зупиніть. Займіть колеги, не всі встигли підійти. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. За-205 Не встигли. Добре, я почекаю ще хвилину. Будь ласка, зайдіть в зал, я поставлю на повернення. Запросіть депутатів в зал. Прошу по фракціям показати. "Блок Петра Порошенка" – 97, "Народний фронт" – 57, "Опозиційний блок" – 1, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 3, "Відродження" – 3. Я прошу запросити депутатів в зал, зараз я поставлю на повернення. Колеги, я прошу усіх зайти в зал і запросити депутатів у зал. Готові до голосування? Прошу приготуватись? Колеги, я ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 7114-д. І я прошу, колеги, всіх зайняти робочі місця.

Отже, колеги, прошу підтримати повернення до розгляду 7114-д. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо повернення. Прошу підтримати. Колеги, кожен голос має вагу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-227 Повернулись. Будь ласка, всі на місцях. І зараз я ставлю на голосування проект Закону 7114-д з поправкою, яку озвучив під стенограму народний депутат України Руслан Демчак, за основу. Колеги, за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Уважно, кожен голос. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Голосуємо! За-229 Рішення прийнято. Колеги, наступний у нас проект Закону 7275 і 7275-1. Але перед тим як перейти до нього, вже в залі є мобілізація, я поставлю включення в порядок денний сесії двох законів, це по хвилині. Я прошу приготуватись. І я ставлю пропозицію… Колеги, я прошу приготуватись, зараз ми включимо в порядок денний сесії. Я прошу усіх зайняти робочі місця і хочу наголосити, це питання, яке ми ставили вже минулого вівторка, це проект Закону про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України", реформа Ради (6256). Я прошу, ми провели консультації, усі фракції підтвердили свою підтримку, це наші зобов'язання перед нашими євродепутатами. Колеги, я прошу всіх змобілізуватись, я прошу… Нагадую, колеги, це включення в порядок денний сесії, щоб ми його сьогодні розглянули. Я нагадаю всім, колеги, це включення в порядок денний сесії, щоб ми його сьогодні розглянули (6256). Я прошу підтримати, колеги, усі фракції, реформу парламенту. І я нагадаю, це наше зобов'язання. Співавторами є представники всі фракцій: і Сергій Соболєв, і Руслан Сидорович, і Ігор Гринів, Максим Бурбак, Олег Ляшко – всі є співавторами. І Руслан Москаленко. І я прошу, колеги, зараз проголосувати і підтримати включення в порядок денний сесії та прийняття рішення, щоб ми сьогодні розглянули. Колеги, прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу усіх підтримати, колеги. Прошу проголосувати. Підтримуємо. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, всіх я прошу уважно. Я ще раз… По фракціях, будь ласка. По фракціях: "Блок Петра Порошенка" – 80, "Народний фронт" - 70. Я е раз поставлю, Артур, на голосування. голосування. Колеги, не всі зорієнтувались. Я ще раз ставлю, колеги… Я прошу всіх змобілізуватись, і я прошу підтримати, колеги. Я ставлю пропозицію включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону 6256, це є реформа Ради, це співвідношення комітетів і міністерств в уряді, це наші зобов'язання перед європарламентаріями. Я прошу всіх проголосувати, я прошу підтримати, колеги. Всі фракції обіцяли підтримати. І я прошу проголосувати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

І наступне. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту теж пропонується включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. Це питання національної безпеки. І я прошу підтримати, прошу проголосувати (7242). Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення питання безпеки. Прошу проголосувати прошу підтримати. Голосуємо. За-210 Рішення не прийнято. І останнє, яке у нас є на сьогодні. Проект Закону про внесення зміни до розгляду Х "Прикінцеві положення" Кримінально-процесуального кодексу України щодо набрання чинностей в окремих положеннях. Ні, це ми вже голосували.

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу НАЗК, до інформації необхідної для реалізації його повноважень. Це велике прохання уряду, так, (7276). Уряд просить лишень включити в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Лишень включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати.

За-183 Рішення не прийнято. І переходимо до наступного питання порядку денного.

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування (7275 і 7275-1). І прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати скорочену процедуру.

І я запрошую до доповіді Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана. Як в старі добрі часи, Володимир Борисович. Вельмишановний пане Голово Верховної Ради України! Шановна президія! Вельмишановні колеги народні депутати! Прошу декілька хвилин вашої уваги щодо надзвичайно важливого закону, який напрацював наш уряд спільно з депутатами, асоціаціями. Про що йде мова. Але прошу, колеги, вашої уваги. Мова йде про надзвичайно важливе питання для розвитку нашої національної економіки. Ми багато з вами приймаємо рішень, які дають можливість почати відновлення економічного зростання, створювати нові робочі місця, розвивати національну економіку, але є і ті, хто заважає це робити кожного дня. Я з глибокою шаною і повагою відношусь до тих правоохоронців, які захищають нашу територіальну цілісність, борються із злочинністю, забезпечують безпеку громадян, забезпечують безпеку нашої економіки. Але я зневажаю тих силовиків, які вдівають партпагони правоохоронних органів і використовують всі можливості для того, щоб тиснути на чесний, прозорий бізнес, створюють ті маски-шоу, обшуки, блокування, вилучають у них техніку, первинну документацію, блокують тих, хто сьогодні створює національний продукт. Ми зверталися з різними проханнями, вимогами, потрібно зазначити, що була зустріч з бізнесом під головуванням Президента, я був на ній присутній, Генеральний прокурор, ми в свою чергу зробили те, що могли зробити для того, щоб зупинити цей безлад. Але сьогодні потрібно ухвалити закон, який раз і назавжди не дасть можливості будь-кому з них зловживати, принижувати підприємців, блокувати… Будь ласка, хвилину дайте Прем'єр-міністрові. ГРОЙСМАН В.Б. Блокувати їхню роботу і чинити беззаконня. Цим законом ми зупинимо цей ганебний шлях, по якому йдуть деякі представники силових структур. Ми зустрічалися з усіма учасниками всіх асоціацій бізнесу, вони навіть не вірять, що ми можемо ухвалити такий закон. Тому я хочу сьогодні закликати всіх, друзі, давайте всі разом сьогодні поставимо крапку в беззаконні, яке вчиняють правоохоронні органи над чесним і прозорим бізнесом. В.Б. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це було потужно. До співдоповіді запрошується автор альтернативного законопроекту народний депутат України Семенуха Роман Сергійович.

практикуючою командою юристів, адвокатів, які щодня захищають український бізнес. І я зосереджуся на тих новелах, які відрізняють його від урядового законопроекту. По-перше, законопроект має мету знизити тиск на бізнес та систематичні випадки вилучення серверів та техніки, що є знаряддям виробництва сьогодні усіх сучасних виробництв. В законопроекті закладаються наступні надважливі зміни, перше, врегульовується процедура копіювання електронної інформації про виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та ухвали про надання дозволу на проведення обшуку. Визнаються недопустимими докази, отримані з порушенням встановленого порядку копіювання, та докази, отримані після вилучення техніки, якщо її було вилучено з порушенням встановленої процедури. Змінюється процедура тимчасового вилучення апаратно-програмних засобів та електронних носіїв інформації під час обшуку. За загальним правилом фіксація та вилучення електронної інформації, яка має значення для досудового розслідування, здійснюється шляхом копіювання відповідної інформації на новий носій інформації, без вилучення оригіналу носію. Законопроект описує п'ять обставин за якими як виняток електронні носії можуть бути вилучені під час обшуку. Зокрема, якщо електронні носії інформації є безпосереднім предметом кримінального правопорушення або якщо вони були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, або є знаряддям його вчинення. Наш проект передбачає можливість утримання вилучення майна стороною обвинувачення лише в разі його арешту на підставі ухвали суду. На сьогодні слідчі та прокурори продовжують ганебну практику попередніх років, з клопотанням про арешт не звертаються, безпідставно утримують вилучене в ході обшуку майно. Тому ми маємо сьогодні випадків, коли досудове розслідування розпочате з надуманими підставами або виключно з метою тиску на особу або підприємство. І в нашому законопроекті ми пропонуємо, що якщо в кримінальному проваджені жодній особі не повідомлялося про підозру, такі особи мали б… Будь ласка, 10 секунд, завершіть. СЕМЕНУХА Р.С. …на звернення до слідчого з клопотання про закриття кримінального провадження. Я закликаю підтримати сесійну залу ці законопроекти, на якому вже зупиниться зала. Я вважаю, що це справжній крок Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якін Андрій Анатолійович. Будь ласка. Шановні колеги, вашій увазі пропонується розглянути поданий урядом проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування (№ 7275 і номер 7275-1 альтернативний). З огляду на те, що 14 листопада цей проект був включений до порядку денного сьомої сесії, вчора на своєму комітеті, на засіданні комітет його розглянув і прийняв рішення, про яке я зараз скажу окремо. Я хотів би ще додати до презентації цього проекту наступні речі. Перше. Статтею 60, 214 КПК надається право заявнику отримувати витяг з ЄРДР щодо його заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Раз. Друге. Статтею 3, 28, 303, 308, згідно з якими особа, яка не є стороною кримінального провадження та по відношенню до якої здійснюються процесуальні дії, має право заявляти клопотання про здійснення кримінального провадження у розумні строки та оскаржувати порушення таких строків. Четверте. Статтею 27, 107, 222 та 236 КПК, якими передбачено обов'язково відеофіксацію проведення обшуку, відеозапис стає невід'ємним додатком до протоколу обшуку. Крім того, стороні захисту надається право самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. Статтею 160, 164, 165, 168 КПК, відповідно до яких сторона обвинувачення зобов'язана обґрунтувати необхідність вилучення оригіналів документів або їхніх копій та робити копії необхідної інформації із залученням спеціаліста.

у разі наявності нескасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини першої статті 284. Тобто сьогодні ми прибираємо цей, вибачте, "беспредел" іноді правоохоронний, коли вони витягують із архівів, із шкафів "скелети" і починають знову всі служби правоохоронні по колу пускати ту чи іншу інформацію, ті чи інші провадження, по якій вже постанова слідчого або рішення суду є про закриття. Ми цим законопроектом не даємо такої можливості. останнє, колеги. Вчора на своєму засіданні комітет визначився із проектом 7275 і більшістю голосів, майже всім комітетом рекомендує під час розгляду у першому читанні його прийняти за основу…

прошу провести запис: два – за, два – проти. Але прошу виступати лаконічно, часу лишилося небагато до перерви. Будь ласка, прошу провести запис.

"Блоку Петра Порошенка" Каплін. 11:51:46 КАПЛІН С.М. Сергій Каплін, голова Соціалістичної партії України. Спеціально для міністра юстиції пана Петренка. Я хотів би подякувати від імені Соціалістичної партії України, де теж багато підприємців, дрібних підприємців, Прем'єр-міністру України за ентузіазм у просуванні законопроектів, що захищають тих людей, які створюють додаткову вартість і платять податки до бюджету, з яких потім платяться зарплати, платяться пенсії, платяться стипендії. хотів би зазначити, що для того аби у бізнесовому середовищі більше не було рейдерства, аби Міністерство внутрішніх справ і інші силовики незаконно не приходили в офіси наших підприємців, достатньо просто виконувати чинну Конституцію і чинний Кримінальний кодекс, зокрема, статтю 206, яка забороняє втручатися Міністерству внутрішніх справ і іншим силовикам в законну господарську діяльність приватних підприємців. Наступне. Я хотів би сказати, що для того, аби розвивати національне товаровиробництво, захищати наших товаровиробників, суб'єктів підприємницької діяльності, дрібний народний простий середній і малий бізнес, потрібно просто мати політичну волю і повагу до тих, хто платить Тоді підприємці будуть із задоволенням голосувати своїми податками за нинішню владу, за нинішній парламент, за нинішнього Президента і уряд нашої країни. Тому я закликаю уряд, зокрема, міністра юстиції, міністра внутрішніх справ, силовиків виконувати чинне законодавство, не втручатися в діяльність бізнесу, не допомагати рейдерам з Міністерства внутрішніх справ, які намагаються захопити політичні партії, як це було із Соціалістичною партією України.

Шановні колеги, насправді, цей законопроект, він є лише маленькою краплею, який покращить дійсно ситуацію, в тому числі і інвестиційний клімат в цій державі. Мова тут в більшості своїй іде про поняття обшуків, які є достатньо критичними хаотичними, я б сказала, по більшій своїй частині незаконними і таким чином дуже часто просто відбувається тиск на бізнес, заробіток на бізнесі. Але цього недостатньо, дуже часто ми отримуємо скарги на те, що фактично за рахунок арештів коштів, за рахунок просто зупинення діяльності підприємств, вилучення документів, фактично знищуються бізнеси, борються з конкурентами або навіть рейдерують підприємства. Тому я в першу чергу хочу подякувати комітету, профільному комітету. Насправді, цей законопроект це є продовження законопроекту 6220, який ми не прийняли у зв'язку з тим, що там були певні застереження по можливості закриття кримінальних справ, в тому числі Національним антикорупційним бюро. Зараз це питання знімається. Тут є формула, яка розроблена якраз була експертами, комітетом, юристами, напрацьована за останні півроку. Але я дуже хочу, щоб цей законопроект став тільки початком, початком захисту бізнесу. У нас є в Верховній Раді законопроект про бюро фінансових розслідувань. Це буде ще один крок для покращення інвестиційного клімату. Законопроект цей в тому числі є і в уряді, але він не виноситься на Раду реформ. Тому я пропоную, колеги, зараз, звичайно, підтримувати цей законопроект, підтримати бізнес, дати йому сигнал, що ми є прихильними, і ми поважаємо тих людей, які створюють ВВП в цій країні. Але рухатися далі: прийняти Закон про фінансове бюро розслідувань, прийняти закони, які б убезпечили бізнес від арештів, вилучення документів і інших негативних наслідків незаконних слідчих дій. Дякую.

Ви знаєте, є небагато законів, якими може пишатися Кабінет Міністрів і Верховна Рада. Це ті закони, які об'єднують країну, це ті закони, які дозволяють забезпечити верховенство права, це ті закони, які спонукають нашу правоохоронну систему діяти в інтересах громадян. Цей закон по своїй, в своїй основі достатньо простий. Він не дозволяє зловживати тими процесуальними правами, які є у правоохоронців під час проведення слідчих дій. Це не той закон, який спрямований проти правоохоронців, це той закон, який допоможе правоохоронцям відновити довіру до правоохоронних органів і дасть можливість нашому вітчизняному бізнесу бути впевненими, що сумлінна робота. І навіть наявність підозри не стане підставою блокування бізнесу і тим більше вимагання грошей, коли ідеться про ті чи інші процесуальні дії. Шановні колеги, цей закон може об'єднати і повинен об'єднати всі фракції. Оскільки ми з вами представляємо тут не самі себе, а наших виборців, які мешкають на заході і сході, півдні і півночі, які своєю працею наповнюють бюджет, який ми зараз з вами будемо ухвалювати. Я закликаю всіх колег підтримати цей законопроект за основу і в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок, які будуть необхідні під час його підписання. Цей закон, за який нам скаже, подяку висловить і вітчизняний бізнес, і все українське суспільство. Дякую за увагу. Дякую. Від "Батьківщини" Сергій Соболєв передає слово для виступу Одарченко. Будь ласка, пане Юрій. Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина". Партія "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект. Ми маємо буквально шквал дзвінків по нашому офісі від підприємців, які бажають бачити норми цього законопроекту прийнятними і позитивними. Ми вже розглядали такий законопроект, але, на жаль, не змогли його прийняти в другому читанні. Законопроект реформує інститут обшуку та доступу до речей та документів. Так у кримінальному проваджені з'являється нова сторона, особа, чиї права порушуються в наслідок здійснення провадження. Дуже часто виникає ситуація, коли внаслідок розслідування страждають люди, що не мають ніякого відношення до кримінальної справи. Наприклад, злочинець переховується у кузові вантажного автомобіля, і слідство вилучає цей автомобіль, навіть в ситуації, коли власник не знав про цей факт, власника не підозрює. Або обшук відбувається у приміщеннях підприємств, які не мають ніякого відношення до суті кримінальної справи. Тепер такі особи отримують, на кінець отримують, право на адвоката та право на захист своїх інтересів в суді. Дуже позитивно, що розширюється можливість подання скарги на затягування строків розслідування. Тепер таку скаргу можна буде подати не лише прокурору, а й слідчому судді. Також дуже позитивний момент, що запроваджується безумовне право на фото- і відеофіксацію слідчих дій для сторони захисту. якщо він вже допущений до певної слідчої дії. Яку таємницю слідства ми захищаємо, коли забороняємо йому знімати цю дію? вводиться правило, що існує у всіх європейських країнах. Якщо під час обшуку не допустили адвоката, всі знайдені матеріали не можуть використовуватись як докази. Ми пропонуємо підтримувати цей законопроект.

Логвинський виступати. Таким чином, колеги, я продовжую на 15 хвилин засідання. Орієнтовно через 5 хвилин, через 4 хвилини ми вийдемо на прийняття рішення. Тому я прошу всіх заходити в зал. Зараз, будь ласка, Галасюк. Включіть мікрофон. Шановний Андрію Володимировичу! Шановні колеги народні депутати! Фракція Радикальної партії буде одноголосно підтримувати цей надзвичайно важливий законопроект для того, щоб захистити українських підприємців, промисловців, роботодавців, виробників від незаконного тиску силових структур, який сьогодні відбувається в надзвичайно великих масштабах. Ми постійно отримуємо звернення від суб'єктів підприємницької діяльності. Така неправомірна діяльність силових структур, така неврегульованість законодавства, яка дозволяє їм це робити, сьогодні руйнує самі засади інвестиційного клімату. Щоб вигравати конкурентну боротьбу за інвестиції, за робочі місця, за добробут, нам треба надавати дешевші кредити, податкові стимули, додаткові ринки для наших підприємців. Але все це не має жодного значення, коли підприємці розуміють, що вони абсолютно незахищені перед силовими структурами, перед державою. Що до них можна прийти і зробити незаконно обшук, що завгодно там намалювати і фактично знищити бізнес. Тому треба прийняти цей закон, щоб запобігти таким ситуаціям на майбутнє не в окремих випадках, а назавжди. Це перше. Друге. Команда Радикальної партії ініціює аналогічну ініціативу щодо фото і відеофіксації здійснення нотаріальних угод, адже сьогодні відбувається рейдерство у надзвичайних масштабах через те, що нотаріуси абсолютно незаконно переписують фактично цілий бізнес, заводи, параходы, все, що завгодно. Люди будують свої підприємства в Україні, приходять завтра до себе на роботу і бачать, що це вже їм не належить, бо нотаріус переписав, бо через помилки у законодавстві таке є можливе. Ми виправимо це, ми введемо надзвичайно жорстку відповідальність нотаріуса за неправомірні дії, ми подолаємо незаконний тиск силових структур і подолаємо рейдерство, яке сьогодні існує в країні. Я пропоную вам приєднуватися до цієї ініціативи Радикальної партії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, і заключний виступ зараз від "Народного фронту" народний депутат Логвинський, після того переходимо до голосування. Я прошу всіх зайти у зал і зайняти робочі місця. Будь ласка. Шановні друзі, я думаю, що ми всі повинні підтримати цей законопроект, який захищає бізнес від свавілля правоохоронних органів. Але так само до нас звертаються міжнародні партнери, адвокатська спільнота про те, що ми дійсно, якщо адвокати сьогодні не відчувають себе захищеними, то жодна особа в країні не може відчувати себе захищеною. Саме тому я пропоную додати технічні правки, які саме зараз заявляли всі фракції, а саме прошу під стенограму доповнити наступним чином.

доказ, не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на них не може посилатись суд при ухваленні судових рішень". Доповнити новою частиною такого змісту: "Допустимість доказів може бути оскаржено до суду або слідчого судді в залежності від стадії кримінального провадження".

статті 303 доповнити частину такого змісту "Допустимість доказу може бути оскаржено до суду або слідчого судді в залежності від стадії кримінального провадження сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичним особи, щодо якої здійснюється провадження, шляхом подання клопотання про визнання доказу недопустимим".

це те саме, що ми говорили, це жодних змін, це технічно, юридично правильне ставлення. Саме тому я прошу, підтримайте. Дякую.

колеги, я прошу зайняти робочі місця, переходимо до прийняття рішення. Я прошу ще хвилину міністр юстиції, які готували законопроект. І заходіть в зал, займайте робочі місця. Хвилину, Петренко. Дякую, пане Голово. Хочу навести дуже коротко. Поки ми зараз з вами обговорюємо цей законопроект, в країні відбувається приблизно 15 обшуків. Кожну годину, кожну добу 250 обшуків відбувається в представників бізнесу, українських громадян щодня. І майже 100 тисяч обшуків, вже виходимо ми на таку цифру в цьому році. Тому, шановні народні депутати, треба терміново приймати цей закон. Терміново. Він потрібен бізнесу і нашим громадянам ще на вчора. Що стосується пропозицій по техніко-юридичним правкам, які озвучувались. Я прошу, щоб ми цей закон зараз не розбалансували, щоб він набув чинності зразу після підписання Президентом. Голосувати в тій редакції, яка була підтримана комітетом, з техніко-юридичними правками, з метою узгодження цього закону з тими кодексами, які були проголосовані парламентом декілька тижнів тому назад. Тому прошу підтримати пропозицію комітету і авторів законопроекту уряду голосувати в цілому, з техніко-юридичними правками, Ми почули вашу позицію. І, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Це один з найважливіших у нас сьогодні законопроектів. Я прошу всіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування (№ 7275) з техніко-юридичними правками за основу і в цілому, колеги. Прошу голосувати, прошу підтримати за основу і в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-312 Закон прийнято. Таке буває в українському парламенті, колеги. В ефективному, працездатному і прогресивному українському парламенті. Прем'єр-міністр, одна хвилина. В.Б. Шановні друзі, шановний пане Голово Верховної Ради України, я хочу подякувати всім вам. Час вмовляння тих, хто зневажає український бізнес, минув. Ми будемо вимагати, щоб кожний правоохоронний орган діяв виключно по закону. Ми нікому не дамо вчиняти беззаконня над бізнесом в Україні. Крапка. Дякую міністру юстиції Павлу Петренку, Андрію Кожем'якіну, голові комітету, членам комітету, всім фракціям, які підтримали, і народним депутатам. Щиро вам дякую. І переконливий в тому, що Президент, який підтримує цей закон, дуже швидко його підпишить, і він стане законом. Дякую. І бажаю нам успіхів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо Володимир Борисович за прекрасну ініціативу. Дякуємо, пане міністр Петренко. І зараз я передаю слово для повідомлення

бійцям, які знаходяться зараз в заручниках на окупованих територіях, а також зниклим безвісти. Я хочу подякувати і народним депутатам України, які були причетні до організації цієї виставки, і фонду мам заручників "Берегиня". І прошу вас доєднатися, подивитися, поспілкуватися, бо в парламенті зараз є і родини заручників, і для них це важлива така психологічна підтримка, і спілкування. Дякую. І оголошується перерва на 30 хвилин. О 12:10, о 12:40, я прошу всіх прибути в зал для продовження нашої такої не легкої, але потрібної для країни, роботи.

відведений для перерви, вичерпаний, і я прошу всіх заходити в зал і зайняти робочі місця. Колеги, я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал.

Наступний проект Закону, який ми маємо розглядати по порядку денному, стоїть наступний, це проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності (6016-д). я поставлю пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Доповідати має голова комітету Южаніна Ніна Петрівна. Я прошу знайти Южаніну Ніну Петрівну, щоб вона була готова до доповіді. І прошу зайти в зал, зараз я поставлю пропозицію розгляду за скороченою процедурою, якщо не буде підтримки, ми будемо розглядати за повною процедурою. Прошу заходити в зал, приготуватися до голосування. Після того у нас буде проект закону, після того буде два питання про припинення повноважень народного депутата Бабак Олени. Пані Олена, ви готові до розгляду питання? Потім буде проект постанови про припинення повноважень Константіновського і потім ми перейдемо до важливого питання про регулювання містобудівної діяльності, і добровільного об'єднання територіальних громад. У нас дуже важливий, дуже прогресивний порядок денний. Нагадаю, у нас два закони про ратифікацію, які ми не встигли розглянути в середу, сьогодні нам вкрай важливо їх розглянути. І тому я прошу, колеги, підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою, тому що ми інакше не зможемо всі ці законопроекти пройти. Зараз питання 6016. Ми просто чекаємо, поки прийдуть депутати в зал.

Готові підтримати пропозицію? Так, будь ласка, займіть робочі місця, і я ставлю на голосування пропозицію, щоб розгляд проекту Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (№ 6016-д) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. 12:45:42 За-79 Надто великий розрив. Я поставлю ще раз, але, якщо ми будемо мати такий розрив, тоді ми перейдемо до розгляду за повною процедурою. Я ще раз ставлю пропозицію розгляду проекту Закону 6016-д за скороченою процедурою. Хто підтримує, прошу проголосувати.

За-85 Переходимо до повного розгляду, так? А голова комітету, до речі, присутня?

Будь ласка, я прошу заходити народних депутатів у зал приготуватись до голосування. У

У нас наступні питання – це складення депутатських повноважень. Якщо їх поставлю, ми їх просто зараз провалимо. Є вже Ніна Петрівна в залі. Ніна Петрівна, ми переходимо до розгляду законопроекту вашого. Я поставлю ще раз пропозицію, третій раз, за скороченою процедурою. Якщо не буде голосів, ми перейдемо до повної процедури розгляду. Отже, колеги, я ставлю ще раз пропозицію розгляду за скороченою процедурою 6016-д доопрацьований. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-91 Є воля залу розгляду за повною процедурою, і я запрошую до доповіді голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну доповідати проект Закону 6016-д. Будь ласка, Ніна Петрівна.

Шановні колеги! Я дякую за те, що в мене є можливість якраз доповідати вам 10 хвилин. Тому почну з того, що ми даний законопроект відправили на повторне перше читання по декільком причинам. Хочу доповісти вам, що за цей час ми продовжували працювати з представниками професій і експертами, які представляли точку зору всієї аудиторської спільноти України. Я дякую всім учасникам наших безкінечних безкінечних дискусій за те, що ми спромоглися знайти компромісні рішення, можливо, не з усіх питань, бо деякі питання, які чітко відповідають вимогам директиви, яку ми маємо імплементувати в українське законодавство, ми не можемо змінити так кардинально, як нам би хотілося. І тут треба погодитися, що ми пішли назустріч з усіх питань, щоби їх застосувати в найбільш м'якому варіанті. За цей період часу крім того, що нам вдалося все-таки знайти компроміс по більшості питань, ми провели розширені конференції в більшості регіонів України, які тоді, минулого разу, звернулися окремими листами до наших… моїх колег наших народних депутатів з пропозиціями і вимогами змін до запропонованого на той час проекту Закону. Ми розглянули всі заперечення, зустрілися з усіма регіонами і максимально обговорили і вирішили питання, і вже в новому тексті звучить… звучать норми так, як вимагало від нас професійне середовище. Ще раз повторюсь: ми задовольнили 90 відсотків всіх прохань. Звісно, деякі норми повністю зняти не можемо, бо саме такі критичні вимоги вимагає директива. Я хочу ще раз наголосити, попередній раз ви говорили про те, що саме регулівна система, яка в нас діяла всі роки і регулювання професії і своєї діяльності нібито сприяло розвитку і надання можливостей нашій країні для професії, насправді, не зовсім так. Ми спромоглися донести до всіх учасників професійного ринку саме як відбувається в інших країнах ставлення до аудиторської діяльності і саме як врегульований нагляд за аудиторською діяльністю в інших країнах. Ви знаєте, що на міжнародному рівні затвердилася єдина думка про те, що аудитори не можуть належним чином регулювати себе самі, головним чином, через відсутність достатніх стимулів для цього, бо це – конфлікт інтересів справді. І ми бачили багато нарікань на діяльність, в тому числі і саморегулівної організації – Аудиторської палати України, яка сама приймала нормативні документи, яка сама розробляла стандарти аудиту, яка сама накладала дисциплінарні стягнення на членів і сама нібито рекламувала якість і переваги аудиторської діяльності. Все було сконцентровано в одних руках, і ми дійшли до того, що стан, в якому перебуває зараз аудиторська професія, катастрофічний. Я можу вам показати роки, як стрімко розвивалась кількість аудиторів в Україні і як низько зараз ми впали в кількості людей, які можуть надавати послуги по аудиту фінансової звітності в Україні. Чисельність, якої ми досягали в пікові свої точки росту, в пікові місця, це було 5 тисяч аудиторів. Зараз у нас 2 тисячі 400 аудиторів, і то це ті, які, можливо, і не здійснюють, і не надають аудиторські послуги, але іще дія сертифікату не закінчилась аудитора. Якщо говорити про те, яка для в грошах зараз, яку займають аудитори України при наданні послуг, вона значно зменшилася і низька в порівняно навіть з тими послугами, які надають аудитори "Великої четвірки". Ви знаєте, що в зв'язку із тим, що в нашій країні існує і в уряді також велика недовіра до аудиторських висновків аудиторів України, приймаються постанови Кабінету Міністрів щодо додаткових критеріїв до аудиторів, які можуть виконувати аудит фінансової звітності державних підприємств. Ви знаєте, що це дуже вузький круг: першої групи – чотири компанії аудиторські, другої групи – іще 40. Це катастрофічні цифри. Ми говоримо про те, що а наші аудитори перебувають все в тому ж стані недовіри І справді, це так. Багато хто з вас говорить про те, що є аудиторські фірми, які просто штампують свої звіти, не вкладаючи в в них ніякої відповідальності і дослідження саме фінансової звітності, яку вони підтверджують. Ми з вами прийняли Закон "Про внесення змін до Закону "Про бухгалтерський облік в Україні". Ви знаєте, що ми підійшли в цьому законі зовсім з іншими підходами прозорості і відповідальності за кожну цифру, яка відображається у фінансовому звіті. І ця прозорість буде в тому числі розкрита через публікування на веб-сайтах великими і середніми підприємствами, підприємствами суспільного інтересу звітності разом з аудиторським висновком. Справді, Закон про аудиторську діяльність, який я вам зараз представляю, містить більш жорсткі

деякі статті залишилися без змін, але ми їх зменшили тільки, зм'якшили тільки на те, що можливо, що можна було зробити. Я зараз вам хочу сказати, що законопроект, підтриманий аудиторською спільнотою, впевнити вас в тому, тому що у нас є резолюція конференцій "Майбутнє аудиторської професії: міжнародний досвід та шляхи України", які проведені в Києві, Одесі, Львові, підписані 700 аудиторами, які приймали безпосередньо участь. В Києві на конференції приймала участь я також, ми розбирали всі питання по крупинкам: як можна стати знову аудитором, як можна здати, здати екзамени, як пройти підвищення професійної кваліфікації, яка відповідальність і що таке в кінці кінців орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Які питання найбільше турбували? Про те, що орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю буде фінансуватися не з державного бюджету, а самою професією. Ми доволі детально розібрали ці ці положення, тому що він може фінансуватися з державного бюджету, якщо стане не самостійним, а підрозділом одного із органів центральної влади. Ми говоримо, що у нас Міністерство фінансів, яке буде виключно виконувати регулюючу роль над органом суспільного нагляду з аудиторської діяльності, саме для того, щоб: всі нормативні документи затверджувалися Міністерством фінансів і юстувалися в обов'язковому порядку, щоб це не була та вакханалія, яка відбувалася за всі попередні роки діяльності аудиту в Україні. Ми говоримо, а що це таке за орган суспільного нагляду з аудиторської діяльності? Це Рада нагляду за аудиторською діяльністю і інспекція з забезпечення якості суб'єктів суспільного, аудиторів, які здійснюють аудит суб'єктів суспільних інтересів. якраз професія в органі суспільного нагляду буде представлена достатньо для того, щоби впливати з професійної точки зору і захищати свої інтереси. Рада нагляду за аудиторською діяльністю буде складатися із 7 осіб: 4 – це регулятори і 3 особи – це непрактикуючі особи з числа аудиторів. Притому ці непрактикуючі особи висуваються номінаційним комітетом, який також складається із 8 чоловік і в якому представлені 3 представники професії і представник Аудиторської палати України, тобто 4 людини, які будуть продовжувати відстоювати інтереси професії. Я хотіла би зараз, оскільки час закінчується, повідомити вам про те все-таки, що було доопрацьовано саме між першим першим варіантом і доопрацьованим зараз. По-перше, уточнено механізми фінансування органу суспільного нагляду Аудиторської палати, це перехід на змішену модель фінансування за рахунок…

Шановні колеги, пані Южаніна виклала абсолютно розлогий такий інформацію про законопроект. І зараз я прошу записатися на запитання до автора. Прошу. До представника комітету. Голови комітету. Івченко, ваше запитання, будь ласка.

з глибинки України, з Рівненського Полісся і запитують, чи правда, що в положеннях даного законопроекту містяться норми, які нівелюють конкурентність серед аудиторського середовища? Якщо є такі речі, то, будь ласка, поясніть назагал, щоб було зрозуміло. Дякую. Я однозначно вважаю, що даний проект закону надає більш широкі можливості нашим аудиторам. Я не бачу якихось претензій і їх не звучало зі сторони аудиторів щодо того, що цей закон впливає на конкуренцію аудиторської діяльності. Маленьким аудиторам ми залишили їх нішу так, як вона є. Тому що ми до суб'єктів суспільного інтересу не віднесли ломбарди, інші нефінансові установи маленькі, які по статусу, які по розміру доходів віднесені до малих підприємств. абсолютно врахували думку всіх малих аудиторів щодо того, щоб ринок їх замовлень через прийняття цього закону не зменшився. Якщо у рівненчан є ще запитання, будь ласка, хай вони поки передзвонять в Аудиторську палату новому голові і вияснять це питання. Дякую вам за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступне запитання від Марії Іонової. подякувати вам за ту роботу, яка була проведена в комітеті. Тому що, дійсно, ви дуже багато всього зробили і до нового закону зміни. І хотіла би сказати, що, дійсно, законопроектом передбачається визначити правові засади аудиту, фінансової звітності і здійснення цієї аудиторської діяльності. І належність цього законопроекту йде до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Наш комітет опрацював даний законопроект і підтримує, просимо підтримати. Дякую. Будь ласка, пані Южаніна. Пані Южаніна погоджується з висловленою позицією голови, керівника по суті Комітету з питань євроінтеграції. І зараз запитання від пана Спориша. Пане Іване, вам мікрофон. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. У мене є таке запитання, ну звичайно, даний законопроект необхідний, але у мене запитання у слідуючому. От ви сказали, що у даний час є 2400 Скільки все-таки необхідно, щоб було їх, щоб вже повністю, як кажуть, закрити це питання? І друге. От цей орган суспільного нагляду, чи це будуть витрати із державного бюджету? Дякую за запитання. Розрахунок необхідної чисельності аудиторів не проводиться. Він не проводиться у жодній країні, тому що ми не можемо обмежити професію, це свобода людей, які можуть отримати сертифікат аудитора. І нинішній законопроект ніяким чином не обмежує можливості отримати цю професію. Щодо того, що ви задали питання, чи будуть витрачатися кошти з державного бюджету? Ні, не будуть. І якраз на цьому була розділена думка суспільства. Одні говорять: нехай цей орган утримується з державного бюджету, на що не могло погодитися і Міністерство фінансів, і сама спільнота, тому що це означає повністю державний орган залежний від влади. А ми все-таки хочемо зберегти самостійність органу, і це якраз забезпечено, тому що наш орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю є суб'єктом публічного права. Але зараз у нас будуть виступи від фракцій, від депутатів, я думаю, що ви зможете там сформулювати ваші застороги чи запитання, і голова комітету наприкінці обговорення підсумує. Я прошу записатися від комітетів зараз. Вибачте, від фракцій, від фракцій зараз записатися на обговорення.

Будь ласка, я так розумію, пані Острікова. Просимо вас до виступу. Я всім дам слово, не хвилюйтеся. Це происки врагов, але точно не президії. Ми дамо вам слово. Тетяна Острікова, фракція "Самопоміч". Шановні колеги, шановні аудитори, які, я впевнена, зараз слідкують за розглядом цього важливого для аудиторської спільноти законопроекту, ми вважаємо, що цей законопроект є потрібним, це питання давним-давно потрібно було врегулювати. Так, він, можливо, в якихось речах є жорстким, але він повністю відповідає відповідній європейській директиві, і він дійсно робить вимоги до аудиторських компаній, які будуть проводити аудит суб'єктів суспільного інтересу більш жорсткими і по кількості працівників, і по стандартам якості аудиторських послуг. Але погодьтеся, ті, хто сьогодні робить аудит "Нафтогазу", великих платників податків, банків, страхових компаній це, справді, мають бути потужні аудиторські фірми, неодноденки, які нестимуть повну відповідальність, в тому числі матеріальну, за ті висновки, до яких вони приходять. Однак, провівши консультації з представниками аудиторів по регіонам, фракція "Самопоміч" має ряд застережень до голосування даного законопроекту в першому читанні. Всі вони спрямовані виключно на покращення і на те, щоб виключити різне тлумачення при виконанні норм цього законопроекту. Зокрема, ми вважаємо, що потрібно виключити норму, згідно якої орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю має право розглядати та переглядати рішення прийняті Аудиторською палатою в межах виконання нею делегованих повноважень. Більше того, для усунення суцільного впливу органу суспільного нагляду на раду Аудиторської палати необхідно визначити вичерпний перелік порушень за які можливо припинити повноваження окремих членів ради Аудиторської палати. до складу ради Аудиторської палати не можуть бути делеговані члени ради Аудиторської палати України, з вини яких відбулося систематичне невиконання рішень органу суспільного нагляду. Мають бути підстави, коли наглядовий орган розпускає інший орган. Так само, як у нас в Конституції є вичерпний перелік підстав, за яких Президент має право розпустити парламент. Більше того, відповідальність тих, хто входить в раду Аудиторської палати, має бути індивідуальною, а не колективною. Це відповідає принципам нормопроектування, які сьогодні є в Україні. Більше того, ми вважаємо, що потрібно застосувати однакові вимоги до вітчизняних аудиторів та до аудиторів, що допущені до аудиту в країнах ЄС та мають намір працювати в Україні. Ми також вважаємо, що на рівні закону має бути вичерпний перелік суттєвих порушень для виключення аудитора або суб'єкта аудиторської діяльності з реєстру. І ще у нас є питання по штрафам. Це штрафні санкції за порушення, які не мають чітких критеріїв та порушення, які допускають та порушення, які допускають не аудитори, а замовники обов'язкового аудиту. Наприклад, передбачений штраф у розмірі до 100 відсотків від суми договору за порушення, наприклад, за таке, за незапровадження системи внутрішнього… Дайте завершити, 30 секунд, прошу. ОСТРІКОВА Т.Г. …внутрішнього контролю, процедур, реєстрації та обліку фактів, інформація про які підлягає фіксації та розкриттю. Ми вважаємо, що відповідальність мала і бути градуйована залежно від ступеню вини і ступеню вини і від тяжкості порушення. І ці питання потрібно врегулювати вже в постанові до першого читання, тоді ми цей законопроект підтримаємо. І ми висловлюємо думку в тому числі харківських аудиторів. Дякую. Дякую. Я сподіваюся, фіксує голова комітету все це. Але а чому це не можна до другого читання теж доопрацювати, ви обговоріть це. Зараз "Блок Петра Порошенка", Спориш. Ви будете виступати з місця? Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. Я прошу передати слово Олексію Порошенку.

Насправді, зараз цей законопроект, він стандартизує за європейським зразком, діяльність аудиторів, і ми переконані, що це стане одним із чинників викриття тіньової економіки. Так, він вводить більш жорстку відповідальність, встановлює адміністративну відповідальність, у першу чергу за незалежне виконання професійних послуг. Він вводить обов'язкове страхування відповідальності аудитора, яке покликано захистити інтереси сторони, яка скористалась відповідними послугами. Але такі речі вони в першу чергу покликані підвищити рівень фаховості аудиторів і тим самим збільшити рівень довіри від суспільства до аудиторської діяльності в Україні. Таким чином аудитори стануть більш конкурентоспроможними, зможуть конкурувати з міжнародними організаціями. І, насправді, ми і комітет доклали багато зусиль для того, щоб доопрацювати цей документ так, щоб він, дійсно, захищав наших громадян, і щоб аудитори виконували правильно свої функції. Тому, зважаючи на це все, просив би всі фракції парламенту підтримати законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за висловлену позицію фракції, шановний пане Олексію. І від Радикальної партії зараз пан Галасюк. Просимо вас, шановний колего. Шановна Ірина Володимирівна! Шановні колеги народні депутати! Фракція Радикальної партії підтримала надзвичайно важливий Закон про бухгалтерський облік, який ми з вами нещодавно прийняли, адже він, дійсно, дуже корисний для економіки і правильний. Але ми не підтримуємо цей законопроект про аудит, адже, на нашу думку, він несе абсолютно хибну модель, яка, з одного боку, по суті, передає український аудит під зовнішнє управління, з іншого боку, концентрує функції управління аудитом під Міністерством фінансів України, чим по суті порушує його незалежність. Окрім того, встановлює такі критерії і вимоги до аудиторських компаній, які призведуть до монополізації ринку. Шановні колеги, згадайте сумнозвісну постанову 390 уряду, через яку була монополізована аудиторська діяльність в штучний спосіб по державних підприємствах, що призвела до кардинального здороження цих послуг, з одного боку. З іншого боку, багато підприємств державних навіть не знайшли коштів, щоб провести аудит, як це передбачено законом, але при цьому якість аудиторських послуг не підвищилася. Хто підтримує оцей законопроект, який зараз розглядається? Безумовно, Міністерство фінансів, бо вони хочуть керувати аудитом, вони хочуть знищити модель, саморегулівну модель аудиту в Україні, безумовно, в цьому зацікавлені певні люди за кордоном. Бо цим законопроектом Україна відмовляється фактично від регулювання аудиторської діяльності в частині стандартів, навіть не залишає собі можливості за жодним органом державної влади корегувати, доповнювати, коментувати стандарти аудиторської діяльності. Окрім цього, урядники стверджують, що лише великі аудиторські компанії забезпечують більш високий рівень якості і, по суті, на це спрямований закон, на те, щоб витиснути маленькі і середні компанії з ринку суспільно значущих перевірок. Але щодо якості аудиторських послуг великих компаній це ще велике питання. Подивіться, будь ласка, на скандал, який розгорнувся в світі з приводу, так званих, райських офшорів. Подивіться, будь ласка, на досвід з аудитом "ПриватБанку". Хіба там працювали невеликі аудитори загально визнані? Тому не треба змішувати питання контролю якості аудиторської діяльності, питання встановлення стандартів, які мають бути в інтересах країни і з урахуванням тих реалій, які в нас існують, і питання вільного функціонування ринку. Бо те, що намагаються провести, це встановити такі планки, які не допустять до суспільно значущих об'єктів малі і середні компанії, це фактично стирає з обличчя регіональний аудит в Україні, будуть працювати "Велика четвірка" і найбільші компанії. Тому команда Радикальної партії не підтримує таку модель Закону про аудиторську діяльність і вас запрошує. Дякую. Дякую. Будь ласка, від "Батьківщини" Олександра Кужель, прошу вас. місяці ми з вами розглядали два законопроекти. Одного автором були ми з Галасюком, одного були представники група з пані Южаніною. Тоді Верховна Рада мудро поступила: два їх відправила на доопрацювання, І в протоколі написано, що обидва законопроекти одночасно повинні були знайти єдину редакцію, яка би в першу чергу задовольняла національні інтереси аудиторів і економіки української. Але, на жаль, наші пропозиції не були враховані. Особисто я як автор жодного разу не була запрошена на робочу групу. І комітет, маючи монопольне становище в питанні вирішенні цього питання, виніс свій законопроект, який передавав перший раз. Що не стала… не враховано в законопроекті з наших положень. По-перше, дуже погані є визнання предмету, що таке аудит, що таке аудиторська діяльність, різні поняття аудиту. Ми вважаємо, що законопроект обмежує аудиторську діяльність лише наданням аудиторських послуг, а, отже, ототожнює поняття аудиту та аудиторської діяльності. Проте аудиторська діяльність є більш ширшим поняттям. Тут моя колега з "Самопомочі" говорила, що треба давно було змінювати закон. Пані Тетяно, дай Боже, щоб законопроекти з 1993 року так працювали в країні, як працює Закон про аудит, і створювало незалежні ринки. Зараз цим законопроектом самоврядна організація, яка підтримується всіма країнами світу, що треба створювати самоврядні професійні організації, і вони регулюють якість надання послуги і сертифікацію своїх суб'єктів. На жаль, ми говоримо тільки про демократію. Ваші вислови про те, що Міністерство фінансів хоче контролювати, та він повинен був контролювати і по нашому законопроекту, але він ніколи не приймав… Міністерство фінансів активної участі в роботі Аудиторської палати, в створенні міжнародних стандартів за більше як 20 років незалежності України. По-друге, щодо органу суспільного нагляду. В законопроекті орган суспільного нагляду фактично є структурним підрозділом Міністерства фінансів України. Шановні депутати, міністерство затверджує структуру, затверджує їм зарплати, а все це сплачують українські аудитори, і всі рішення по них, по контролю, приймає Міністерство фінансів. Тоді, перепрошую, хай вони несуть відповідальність. Бо всі аудити банків робили дуже відомі аудиторські компанії, хозяева которых сидели здесь в зале.

30 секунд, завершити, будь ласка. КУЖЕЛЬ О.В. Ви лобуєте іноземні компанії, які не несуть жодної відповідальності. Спробуйте відкрити українську компанію аудиторську в будь-якій країні, вам зроблять будь-які обмеження. Треба підтримувати власний ринок, там, де маленькі города. І немає людей сьогодні, щоб мати 10 аудиторів, ви сьогодні ліквідуєте український ринок аудиту. Ми не підтримуємо цей законопроект. Я так розумію, від фракції всі бажаючі доєдналися вже до обговорення. І зараз я оголошую запис на виступ в обговоренні від народних депутатів України. Прошу записатися.

Будь ласка, народний депутат Дмитренко. Передає слово для виступу пані Южаніній. Будь ласка. Шановні колеги, я хотіла би зараз використати свою можливість пояснити щодо того, що прозвучало з приводу присутності загальної штатної чисельності працівників. Ми якраз при доопрацюванні врахували пропозиції альтернативного, а, вірніше, законопроекту, який був зареєстрований давно шановною колегою, яка виступала з трибуни. Це законопроект 2534. І ми поставили, що саме загальна кількість штатних працівників, працівників фірм, що проводитимуть обов'язковий аудит, аудит, у тому числі, обов'язковий аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес, має складати не 15, а 10 чоловік, як було зазначено у цьому законопроекті. Просто не треба спекулювати, коли ви пояснюєте ситуації, як ми рухалися при доопрацюванні. Я хочу ще раз наголосити, що комітетом також було уточнено перелік не аудиторських послуг – визначено чіткі обмеження щодо однозначного надання послуг з обов'язкового аудиту і неаудиторських послуг. Це теж те зауваження, що тільки що лунало від народних депутатів. Я хочу сказати, що навіть те, що імплементовано вимоги європейського законодавства в частині атестації аудиторів, ми зробили все можливе, щоби уточнити механізм зарахування теоретичних знань особі, що атестується, вимоги щодо атестації встановлені в залежності від досвіду роботи претендента тощо. Шановні колеги, невже вам нічого не говорить та кількість аудиторів, які підтримали доопрацьований законопроект, які ознайомилися з усіма суттєвими моментами? Мені дуже жаль, що деякі колеги не прийшли на жодну робочу групу і не вникли в ті питання, які обговорювалися із із професійною спільнотою. Тільки що колега зачитав ряд статей чи вимог нового Податкового кодексу, які нібито зменшать ринок для наших невеликих аудиторських фірм. Ну, це неправда! Всі про це знають, а депутати наполегливо говорять неправду саме колегам у залі, які з професійної точки зору, можливо, не до кінця знають всі тонкощі даного законопроекту. Я прошу вас підтримати у першому читанні, тому що ті зауваження, які Є два питання, які тільки що піднімали колеги із фракції "Самопоміч". Справді, як можна виписати чіткі критерії або які порушення, в разі яких порушень там будуть застосовані штрафні санкції. Ми намагалися це зробити, але не знайшли знайшли можливості передостерегти себе від усіх випадків порушень. Тому, справді, якщо у вас є виписаний такий текст, ми можемо врахувати до другого читання. Не треба зараз наполягати на те, щоби от тільки ці дві поправки до першого читання. Ми врахували тисячу поправок, тисячу при доопрацюванні даного законопроекту. Шановні колеги, ми готові підтримати цей законопроект в першому читані, але ми просимо врахувати ті положення, про які я вже говорила і зараз скажу ще раз. Ми глибоко переконані, що рада Аудиторської палати повинна бути незалежним від органу суспільного нагляду самоврядним органом. І для цього необхідно впровадити персональну відповідальність членів ради Аудиторської палати та визначити вичерпний перелік порушень, за які може бути відсторонено члена ради Аудиторської палати. По-друге, ми вважаємо, що мають бути застосовані однакові вимоги до вітчизняних аудиторів та до аудиторів, що допущені до аудиту в країнах ЄС та мають намір працювати в Україні. Тому що на сьогодні пункт 5 статті 19 є дискримінаційним до українських аудиторів. Там визначено перелік напрямів, по яких необхідно здати іспити для отримання кваліфікації аудитора і при цьому до аудиторів, що допущені до аудиту в країнах ЄС та мають намір працювати в Україні, пред'являються вимоги з меншим переліком теоретичних знань, по яких необхідно здати іспит. Більше того, по штрафним санкціям, ще раз, пункт 9 статті 42 передбачає на сьогоднішній день запровадження штрафу в розмірі 100 відсотків від суми договору за таке порушення, за незапровадження системи внутрішнього контролю. При цьому на сьогоднішні ані цим законом, ані іншим документом не передбачені чіткі критерії визначення відповідності систем внутрішнього контролю, тобто висновки щодо відповідності чи невідповідності – це суб'єктивна думка конкретного перевіряючого органу. Так не може бути, що за різні за ступенем тяжкості порушення – однаковий штраф. Більше того, спочатку це порушення у формі конкретної диспозиції має бути передбачено в законодавстві України. Кожна норма має складатися з гіпотези диспозиції Ми зараз пропонуємо встановити страшну санкцію – штраф сто відсотків суми договору, при цьому не маючи в законодавстві передбаченого чіткого порушення, тобто диспозиції норми, так не може бути. Також надати право приймати участь у з'їзді лише аудиторам, тому що відповідно до пункту 6 статті 48 членами Аудиторської палати, що мають право приймати участь у з'їзді, є не тільки аудитори, а й аудиторські фірми в особі уповноважених представників. На сьогодні більшість аудиторських фірм зареєстровані в Києві. І тому аудитори з Києва будуть мати непропорційну більшість голосів представництва на з'їзді. Для того, щоб це врівноважити, ми пропонуємо аудиторські фірми виключити, щоб у з'їзді мали право брати участь тільки аудитори. Це забезпечить пропорційне представництво на з'їзді всіх аудиторів, які на сьогоднішній день працюють в регіонах. Це дуже просто виправити в постанові до проголосування за перше читання. І тоді ми готові це підтримати. Дякую. Шановні колеги… ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз, наскільки я розумію, пані Южаніна зараз представляє позицію теж компромісну комітету, щоб ми не втратили законопроект. Ви слухайте, будь ласка, щоб ми домовилися перед голосуванням. Шановні колеги, дуже жаль, що в залі відсутні взагалі представники уряду. Як мінімум міністр фінансів мав би бути тут і наполегливо просити всіх депутатів підтримати цей законопроект. Це наші зобов'язання, ми маємо імплементувати цю директиву. І те, що саме комітет присвятив два роки роботи для того, щоб доопрацювати законопроект, не означає, що це комітетський законопроект. Це для держави, для аудиторської спільноти Україна. Я просила Прем’єр-міністра залишитися для того, щоб він почув, яка буде дискусія навколо цього закону, але в усіх не вистачає часу. Тому що це глибоко професійний закон, а не той, який надає зразу ж можливість вийти на брифінги. Вдумайтесь, будь ласка, ми приймаємо новий Закон про аудиторську діяльність, яка функціонує відповідно до закону 93 року, і ми гордимося тим, що він добре працює. Добре працює, але він морально і фізично застарів. Ми отримали великі великі неприємності від того, що в тому числі і за участі аудиторів підтвердження фінансової звітності ми маємо такі наслідки в економіці України. І досить говорити про те, що ми не можемо змінювати критерії і вимоги до аудиторських компаній, тоді це не аудиторські, а консалтингові, які просто надають певні послуги консалтингові, консультаційні або зведення обліку. І таку можливість також треба залишити, і вона залишена. аудит – це вища матерія того, що роблять зараз наші аудиторські компанії, це глибокі знання і обізнаність у багатьох сферах. треба бути і юристом, і економістом, і фінансистом, і логічно вміти розкладати всі виробничі процеси для того, щоби зробити аудиторський висновок. І не може зробити аудиторський висновок одна людина при обсягах виробництва в 250 мільйонів євро. Що ця людина буде робити із показниками, і як буде досліджувати суттєвість всіх показників, які відображені в фінансовій звітності? Мені дуже жаль, що зараз, говорячи погані речі, ви відкидаєте повністю європейський досвід, який ми маємо впровадити в наше українське законодавство. Закликаю вас проголосувати в першому читанні. До другого читання, як відповідально відносились і до доопрацьованого законопроекту, ми внесемо зміни, які тільки можливо в рамках директиви. Дякую. І закликаю голосувати. Дякую. Будь ласка, Яриніч. Так само передає слово шановній колезі Южаніній. 13:28:13 ЮЖАНІНА Н.П. Я хотіла би зараз звернутися до Голови Верховної Ради. Ми отримали всі: і комітет, і ви, шановний пан Андрій Володимирович, – прохання розглянути і підтримати в першому читанні даний законопроект. Ви розумієте, що даний законопроект має запрацювати з 1 січня 2018 року. Нам потрібно ще його прийняти і в другому читанні. Давайте всі відповідально віднесемося до доопрацьованого тому що, я ще раз повторюю, тисячі пропозицій ми врахували. І, по-друге. Невже вам всім подобаються ті обмеження, які зараз встановлені для аудиторів України постановою Кабінету Міністрів? Шановний колега з Радикальної фракції, скільки можна говорити неправду? Якраз зараз обмежений доступ аудиторів України до аудиту великих підприємств! І ми намагаємось це змінити. І є прогресивні молоді аудитори, які готові об'єднуватися, які готові створювати на європейський зразок автоматизовані системи аудиту фінансової звітності, які унеможливлюють помилки, які допускаються зараз. Для цього треба і більші ресурси, і більші можливості. Ми маємо рухатися вперед. Саме аудиторські компанії самі вирішать, як їм далі розвиватися. І ті, хто не зможе виконувати виконувати високі європейські стандарти, справді, будуть надавати лише послуги, консультаційні послуги і ведення бухгалтерського обліку. І в цьому нічого нема страшного. Тому що ведення бухгалтерського обліку у нас теж виходить зараз на нові стандарти і вимагає високої кваліфікації від працівників фінансових департаментів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Останній виступ від, Семенуха, я так розумію, передає слово Остріковій? Будь ласка. Шановні колеги, ще раз наголошую. Позиція фракції "Самопоміч" – підтримати ті положення законопроекту, які справді відповідають європейській директиві. Але, ми хочемо, щоб вже в першому читанні в постанові були враховані ті пропозиції дуже конструктивні, які спрямовані на покращення цього закону. От, наприклад, визначити вичерпний перелік суттєвих порушень для того, щоб виключити аудитора або суб'єкта аудиторської діяльності з реєстру. Пунктом 9 статті 22 законопроекту міститься поняття суттєвого та несуттєвого порушення аудитором. Але, що саме є суттєвим, а що несуттєвим порушенням, взагалі в цьому законопроекті не визначено. Тому наша пропозиція, яка фактично презентує думку конкретних аудиторів, конкретних представників аудиторської спільноти: необхідно доповнити цей пункт другою частиною, яка чітко визначить вичерпний перелік порушень, що є суттєвим. І це можна зараз зафіксувати у постанові до другого читання. А потім ми на робочій групі випишемо ці порушення, які є суттєвими, які є несуттєвими. Тому що одна річ, якщо аудитор, наприклад, у матеріалах аудиту не пронумерував сторінки, це не суттєве порушення, а інша річ, якщо він повністю викривив результати аудиту, фактично написав там відомості, які не відповідають дійсності, сфабрикував справу аудиторську. Це зовсім інший вид порушення. На сьогоднішній день запропонованою редакцією цієї норми і першого аудитора, який допустив помилку, і другого аудитора може бути виключено з реєстру через порушення, бо немає прописано, що таке "суттєве", а що таке "незначне". Так не може бути. Саме тому ми просимо зафіксувати ці позиції у постанові до другого читання. Також ми пропонуємо розширити склад організаційного комітету з проведення установчого з'їзду аудиторів по одному представнику від Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів.

Це також забезпечить рівний доступ і рівноцінно представництво всіх суб'єктів, які на сьогоднішній день займаються аудитом і надають послуги бухгалтерського аудиторського обліку. Дякую.

Передайте, будь ласка, слово Курячому Максиму. І прошу заходити всіх у зал. Дуже уважно почув всі ті побоювання, які були висловлені серед наших колег. Але я хочу вам сказати як член багатьох робочих груп щодо підготовки цього доопрацьованого законопроекту, всі ваші побоювання здебільшого не відповідають дійсності. Всі ваші побоювання були зняті під час підготовки цього законопроекту доопрацьованого. Я переконаний, що не можна залишати цю сферу суспільної діяльності в тій ситуації, в якій вона зараз зупинилась. І я переконаний, що ми маємо рухатись вперед адже це нормальна, прогресивна, європейська реформа, від цієї реформи чекають, ну, ціла купа, вот, велетенська армія наших аудиторів. Більш того, експертне середовище дало дуже схвальну оцінку Ці експерти були зі всіх регіонів України і це правильно. Більш того, цей законопроект повністю відповідає директиві Європейського Союзу щодо уніфікації нашого українського законодавства. Ми маємо рухатись в подальшому. Я переконаний, що найближчими днями, після голосування в першому читанні, всі інші недоліки будуть враховані і до другого читання цей законопроект буде ще кращим ніж на сьогоднішній день. А зараз, Андрій Володимирович, я дуже прошу, шановні колеги, давайте проголосуємо цей законопроект в першому читанні за основу, а потім потім будемо працювати. Справа в тому, що цей документ вже давним-давно пилиться на полицях Верховної Ради України. Ну, не можна робити вигляд, що все в порядку. Голосуємо і далі працюємо. Дякую. Дякую. Колеги, таким чином, завершилось обговорення. Я прошу зараз усіх голів фракцій запросити депутатів в зал, прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. І прошу до заключного слова голову комітету Южаніну Ніну Петрівну. І прошу усіх заходити в зал. Будь ласка, Ніна Петрівна. Шановні колеги, я з високою відповідальністю говорю вам, що ніякого звуження ринку для українських аудиторів відповідно до цього законодавства не відбувається. Справді, є зауваження, які тільки що пролунали і які можна буде врахувати до другого читання. Але ми всі повинні усвідомлювати, що ми обов'язково маємо імплементувати директиву. І я якраз з повною відповідальністю віднеслася до того, щоб імплементація відбулася з урахуванням реалій аудиторської діяльності в Україні. Ми витратили на це 2,5 роки, проведено більше 30 робочих груп, ми об'їхали всю Україну, і більшість аудиторів підписали власноручно свою думку про підтримання даного законопроекту. Якщо ви зараз не проголосуєте за прийняття в першому читанні, це буде означати, що ви не представляєте волю тих людей, які якраз займаються аудиторською діяльністю. Я прошу вас з повною серйозністю і відповідальністю віднестися до прийняття кожним із вас рішення, і проголосувати за прийняття даного законопроекту в першому читанні. Я буду дуже вдячна за ті пропозиції, які ви надасте до другого читання, і максимально їх врахуємо. Дякую вам.

такий собі спір двох колег з одного комітету. Я пообіцяла Тетяні Остріковій, що ми врахуємо ці поправки, якщо їх можливо врахувати, при повній консультації з усіма міжнародними експертами, які працюють разом з нами. І вона може бути присутня на цих обговореннях. Тому немає заперечень. Якщо справді критерії відсутні і їх можна хоча би так вказати, ми обов'язково про це випишемо до другого читання. І нема чого боятися. Тим більше, вона мені має право Дякую. Шановні колеги, прошу заходити в зал. Я зрозумів позицію комітету. І прошу займати робочі місця, приготуватися до прийняття рішення.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 я ставлю на голосування проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Секундочку, я не знаю, чи то ситуацію змінить, давайте від уряду слово. Будь ласка, включіть мікрофон. І заходьте в зал, займайте робочі місця. Колеги, я дуже хотів би звернути увагу, що це надзвичайно важливий законопроект для нашої країни, оскільки саме цим законопроектом передбачається імплементація міжнародних наших зобов'язань по євродирективах про аудит. Він дасть можливість розкрити нашу звітність і показати, в якому стані наші підприємства, і сприяти залученню інвестицій. Цей законопроект був підтриманий Світовим банком, Єврокомісією, більшістю міжнародних експертів, доопрацьований в залі. потреба в доопрацюванні, ми з задоволенням доопрацюємо до другого читання для того, щоб він найкращим був для наших аудиторів. Тому ми дуже просимо підтримати, оскільки це надзвичайно важливий документ для нашої країни і для виходу, і залучення до нашої країни найкращих кредитних кредитних ресурсів для розвитку наших підприємств і нашої економіки. Я щиро дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, переходимо до прийняття рішення. Прошу приготуватись до голосування, колеги, прошу усіх зайняти робочі місця. І я ставлю проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (6016-д) доопрацьований на пропозицію комітету за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

Колеги, я прошу проголосувати за повернення до проекту Закону 6016-д. Прошу підтримати повернення до проекту закону, прошу проголосувати,

Секундочку. Артур Герасимов, можна вас?

не виходьте з сесійної зали, я дуже прошу вас. Я прошу, зараз іде маленька консультація, будь ласка, повертайтеся до сесійної зали. Ми витратили дуже важливу годину на обговорення законопроекту, другий раз в першому читанні і важливо дати результат, просимо. Колеги, хто в кулуарах випадково опинився в робочий час, просимо повернутися до сесійної зали для того, щоб ми зараз дали результативне голосування після дуже важливого обговорення по повній процедурі. Були дискусії до другого читання, вони всі будуть відпрацьовані у надзвичайно профільному комітеті, куди входять депутати "Самопомочі" найкращі, "БПП", "Народного фронту" і інші. Отже, зараз ми повернемося до законопроекту і приймемо його за основу. І, я сподіваюсь, така ж сама буде підтримка, партнерські відношення в усіх інших законопроектах. Правда? Так буде? Так буде партнерство і співпраця. Я прошу підтримати повернення до проекту Закону про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності (6016-д). Прошу підтримати, колеги, повернення, важливий європейський законопроект, кожен голос має вагу. Я прошу проголосувати за повернення до 6016-д. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, колеги, прошу всіх проголосувати, кожен голос. Голосуємо, прошу підтримати.

За-228 Повернулися, колеги. Тепер я ставлю, колеги, будь ласка, зайдіть в зал, ви бачите, кожен голос має вагу. І тепер я прошу підтримати проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності (6016-д) за основу, щоб ми встигли проголосувати до кінця року в другому читанні. Колеги, будь ласка, кожен голос, я прошу підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо, колег, прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу проголосувати, колеги, прошу підтримати. Голосуємо.

Не виходьте, колеги, станьте на дверях, не випускайте нікого з залу. Отже, колеги, я прошу всіх приготуватись до голосування, і я ставлю на голосування зараз, включення до порядку денного рішення, щоб ми прийняли рішення Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", про реформу парламенту. Ми провели… під час перерви 12:30 переговори з багатьма депутатами, і всі депутати обіцяли підтримати. Це є реформа парламенту і наші зобов'язання перед нашими європейськими партнерами. І я прошу, нагадую всім, колеги, всіх фракцій: "Блоку Петра Порошенка", з "Волі народу", з "Відродження", "Народного фронту", "Батьківщини" і "Самопомочі" це включення в порядок денний сесії, колеги. Щоб ми сьогодні прийняли рішення. Отже, колеги, я прошу всіх зараз підтримати пропозицію включення… Наступними будуть залізничні війська. Включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону 6256, колеги, я прошу всіх підтримати. Це наші європейські зобов'язання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту"(№ 7242). Прошу підтримати включення у порядок денний для прийняття рішення. Прошу проголосувати.

Давайте ще раз реформу парламенту, колеги, давайте подивимося по голосах. Колеги, давайте я вам зараз поясню дуже відповідально. Це пряма імплементація Рекомендацій Європейського парламенту, яка вступає в дію з наступного скликання, колеги, з наступного скликання. Вона передбачає, що будуть співвідношення комітетів і співвідношення міністерств, і визначає кількість комітетів, не назви їхні, колеги, не назви, а лишень кількість комітетів, де написано, як правило, співвідносять з міністерствами, колеги. Можливо, не всі зорієнтувались, я ще раз поставлю включення у порядок денний для прийняття рішення проект Закону 6256, реформа парламенту, колеги. Я прошу всіх, це наші європейські зобов'язання, проголосувати і підтримати включення у порядок денний сесії для прийняття рішення, всіх членів робочої групи, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати.

Колеги, дві наступні постанови у порядку денного. Це наші дуже давні зобов'язання. Ви пригадуєте, я їх не ставив на голосування, тому що ми очікували, поки Олена Бабак доповість Закон "Про житлово-комунальні послуги". Вона його доповіла, ми його прийняли, і я обіцяв, що після цього закону поставлю на голосування питання припинення повноважень народних депутатів. Зараз я ставлю одну за другою постанови. 6375: проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бабак Олени. І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати.

Колеги, це не голосування – за скороченою процедурою, колеги. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Підтримайте, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-165 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника голови комітету Пинзеника Павла Васильовича. Будь ласка. Павло Васильович, ми, я думаю, коротко без обговорення проголосуємо – тільки доповідь комітету. Шановні колеги, ми розглянули на Комітет з питань регламенту 5 квітня 2017 року заяву народного депутата Альони Валеріївни Бабак про складення нею депутатських повноважень згідно з вимогами пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України і 4 статті Закону України "Про статус народного депутата" і внесли відповідний проект постанови на розгляд Верховної Ради (за номером 6375). Просимо його Дякую за увагу. проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бабак Альони (6375). Комітет пропонує прийняти його в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

За-141 Рішення не прийнято. Нема політичної волі парламенту, пані Альона, це складно, вам доведеться далі ще в нашому товаристві. Будь ласка, одна хвилина. Альона Бабак. Шановні колеги, я думала, що українці є вільними людьми, а українські жінки – ще вільнішими. Я прошу підтримати, будь ласка, ну, це просто якийсь нонсенс. Підтримайте, будь ласка, моє звільнення, тому що це є моє бажання, це є моє відчуття моменту мого сьогоднішнього життя. Я вважаю, що мені треба сьогодні скласти депутатські повноваження. Я прошу вашої підтримки. Дякую. Я ще раз поставлю на голосування. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Я ще раз ставлю на голосування постанову, проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бабак Альони (№ 6375) в цілому, за пропозицією комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, голосуємо.

вибачте. Колеги, я прошу, я думаю, що ставити багато раз, це теж не буде гідним для парламенту. Ви виступили, я поставив ще раз, колеги. Наступна, проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Константіновського, номер 7087. І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Я прошу підтримати зараз скорочену процедуру просто. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника голови комітету Пинзеника Павла Васильовича Шановний Голово, шановні народні депутати, народний депутат Константіновський Вячеслав Леонідович подав заяву про складення ним депутатських повноважень згідно з вимогами пункту 1 частини другої статті 81 Конституції і статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України". Розглянута заява на засіданні Комітету з питань Регламенту 6 вересня 17 року, і внесено відповідний проект Постанови, реєстраційний 7087. Просимо підтримати. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Я прошу всіх зайти в зал. Колеги, будь ласка, прошу всіх зайти в зал. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал і прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. ласка, заходіть в зал, я почекаю 30 секунд. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Константіновського, номер 7087. Комітет пропонує проголосувати в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-174 Я поставлю ще раз, колеги. Це кадрове питання. Якщо не пройдемо, я зможу його поставити і після обіду. Але, будь ласка, давайте зараз сконцентруємося. Прошу приготуватись до голосування, прошу зайти в зал. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Це є воля народного депутата. Бачу, депутати підходять. І я ставлю на голосування проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Константіновського (№ 7087) в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

можу ставити ще раз, якщо вони будуть підтримані. І тому після обіду, коли у нас буде більша мобілізація в залі, я спробую ще раз поставити ці питання. Так само я спробую ще раз поставити питання про реформу парламенту, після обіду. І таким чином, колеги, ми провели ранкове засідання… Ми не встигаємо зараз розпочати розгляд наступного законопроекту. Ми дуже плідно провели нашу роботу до обіду. Я прошу усіх без затримок прибути о 16-й годині в зал після перерви. І зараз ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. І ще раз наголошую, прошу всіх о 16-й годині вчасно прибути в зал. Дякую вам. До зустрічі.